Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom, zajedničkim jedinstvenim pretresom o predlozima akata iz tač. 2. i 3. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je pozvan da sednici prisustvuje Aleksandar Pantić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Pozdravljamo ga.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno čl. 192. stav 3. i 201. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o:

Uvažena predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, pred vama je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Imamo predlog kandidata za tri osnovna suda i tri privredna sudija.Kao

Čačku i Zrenjaninu.Nakon oglašavanja izbora, sproveden je postupak u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.Ovde s obzirom da imamo dve vrste sudova, jedan sud opšte nadležnosti, osnovni sud, imamo i kandidate za sud posebne nadležnosti, privredne sudove, sudove, formirane su dve komisije, sprovedena su dva postupka, dva ispita, sve u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita.Nakon sprovedenog postupka, Komisija Visokog saveta sudstva dostavila je Visokom savetu sudstva kompletan materijal. Visoki savet sudstva je pribavio pribavio podatke o mišljenju, o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima kandidat postupa u pravnoj materiji,

suda.Nakon sprovedenog postupka, Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 2. decembra 2021. godine, utvrdio je predlog odluke za izbor sudija i predložio je Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor ovih deset kandidata koji se nalaze u vašim materijalima. Tu su i kratke biografije tih kandidata, tako da ja neću ponavljati ono što imate u materijalima.Radi se o sledećim kandidatima: Katarina Jevtović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu, koja se predlaže za izbor sudije za Osnovni sud u Gornjem Milanovcu, Ivana Izvonar, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Majdanpeku, predlaže se za izbor sudije za Osnovni su u Majdanpeku, Vladimir Stajić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, predlaže se za izbor sudije za Osnovni sud u Majdanpeku, Jelena Petrović, diplomirani pravnik u Privrednom društvu &quot;Pobeda&quot; Aranđelovac, predlaže se za izbor sudije za Osnovni sud u Majdanpeku, Branka Šarenac, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, predlaže se za izbor sudije za Osnovni sud u Užicu, Aida Nikitović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Užicu, predlaže se za izbor sudije za Osnovni sud u Užicu, Marija Rakić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Užicu, predlaže se za izbor sudije za Osnovni sud u Užicu, Gordana Stanisavljev Kirćanski, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Zrenjaninu, predlaže se za izbor sudije za Privredni sud u Zrenjaninu, Svetlana Danilović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Čačku, predlaže se za izbor sudije za Privredni sud u Čačku i Ana Majstorović, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Kraljevu, predlaže se za izbor sudije za Privredni sud u Kraljevu.Uglavnom, Kraljevu.Uglavnom, predloženi kandidati su saradnici sudova za koje smo i predložili kandidate da budu izabrani za sudiju koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, s tim što ovde u Majdanpeku nije bilo dovoljno kandidata iz Osnovnog suda u Majdanpeku pa su predloženi kandidati iz drugih sudova i drugih mesta, s tim što je njima predočeno da će morati da borave u Majdanpeku i da obavljaju sudijsku dužnost u Majdanpeku.

su kandidati koje je Visoki savet sudstva predložio nakon provere svih kandidata koji su konkurisali na oglas.Meni ostaje samo da vas pozovem da u danu za glasanje podržite predlog Visokog saveta sudstva i da glasate za predložene kandidate.Pošto se neću kasnije javljati za reč, ujedno bih iskoristio priliku da vam čestitam Božić i božićne praznike i da vam poželim srećnu i uspešnu Novu godinu. Hvala na pažnji. Zahvaljujem.U svojstvu predsednika Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, kao ovlašćeni predstavnik predlagača za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije sam se javio. Predlagač je Odbor za privredu.Na osnovu konkursa koji je raspisao predsednik Narodne skupštine, Odbor za privredu dobio je konkursnu dokumentaciju kandidata, sa svim kandidatima kandidatima koji su bili raspoloženi da obave intervjuu i razgovor, što je naša obaveza i po Poslovniku Narodne skupštine Republike Srbije. Obavljen je razgovor doneta je odluka da se predloži Narodnoj skupštini za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije gospodin Radojičić Čedomir.Kada kažemo da Čedomir.Kada kažemo da Komisija za zaštitu konkurencije obavlja neku funkciju, većina naših građana, čak i narodnih poslanika, pomisli na sledeće - da je posao konkurencije i te Komisije taj da zaštiti krajnjeg potrošača ili učesnika u nekoj delatnosti, da ne dođe do tog monopolskog položaja koji je uvek na štetu krajnjeg konzumenta robe i usluga. To jeste tačno, ali ja se ne bih složio sa tim da je to osnovna i najvažnija funkcija Komisije.Komisija za zaštitu konkurencije jeste jedan nezavistan organ koji je i te kako potreban svakoj privredi, pogotovo privredi koja, kao što je srpska, ipak ne spada u red velikih tržišta, velikog broja konzumenata i velikog broja proizvođača.Ako dođe do nagomilavanja monopolskog položaja na tržištu, to nije samo problem krajnjeg konzumenta robe i usluga, već i svih koji učestvuju u tom lancu nabavljanja robe, počev od proizvođača, prevoznika, veletrgovaca, uvoznika i da ne nabrajam dalje.Svaki monopolski položaj koji se desi u jednoj zemlji uvek pravi veliku štetu, a često i štetu koja je po svom obimu teško nadoknadiva. Imamo, nažalost, u našoj skorijoj prošlosti jednu takvu situaciju. Zahvaljujući nedostatku zakonske regulative i sa tim što naša Komisija za zaštitu konkurencije nije počela sa svojim radom, koja je inače osnovana Zakonom o zaštiti konkurencije, po „Službenom glasniku“ 79 iz 2005. godine, to je bio septembar mesec, kada je zakon donet, imate uvek one prelazne i završne odredbe kada neki državni organ počinje da radi itd, došlo je do jednog određenog monopolskog monopolskog položaja na tržištu i to u jednom postupku privatizacije koji je jako sumnjiv, privatizacije koja je išla iz stečaja i privatizovana, odnosno kupljena imovina stečajnog dužnika. Govorim o „C marketu“. Kupio je tada kompanija „Delta“ 76% vlasništva vlasništva „C marketa“ i to je gospodin Mišković platio 44 miliona evra.Problem je kada nešto kupite iz stečaja, nema povratka u prvobitno stanje. Štetu koja je nastala zbog nezakonitog vođenja stečaja, nadoknađuje država.To je bio prvi korak ka jednom, mogu da kažem, ekonomskom procesu koji ke i te kako skupo koštao Srbiju, i ne samo Srbiju kao državu, već i sve njene građane. Jer, u tom trenutku preuzimanjem „C marketa“ „Delta Maksi“ je kontrolisao preko 70% srpskog tržišta.Sa 70% kontrole srpskog tržišta vi ne kontrolišete samo cene robe i usluga u toj delatnosti, već i cene po kojima nabavljate robu, cene po kojima vam se prevozi roba, rokove za plaćanje robe. Svako ko se bavi delatnošću u toj oblasti, ja ovde pričam o robi široke potrošnje, hteo, ne hteo morao je da sarađuje sa „Delta kompanijom“ pod uslovima pod kojima je ta kompanija to određivala.To je značilo da je Mišković zahvaljujući svom monopolskom položaju akumulirao kapital velikog dela srpske privrede, i to kapital koji je morao da se nadoknađuje. Znači, oni koji su mu davali robu morali su to poslovanje i nedostatak sredstava koji je nastajao zato što „Delta kompanija“ nije plaćala svoje obaveze da nadoknađuju iz kredita. Opet se tu pojavljuje Mišković i „Delta“ koja na vrlo specifičan način, i to zbog ranijih, kasnijih u stvari postupaka, utiče na referentnu kamatnu stopu.Što god je veća referentna kamatna stopa krediti sa kojima se zadužuje i privrede i stanovništvo, pa i država postaju veći, odnosno skuplji sa većom kamatnom stopom. To je bio taj prvi korak koji su naši građani osetili 2008, 2009. i 2010. godine kada je izbila svetska ekonomska kriza. To je bio taj prvi korak.Razlog za visoku referentnu kamatnu stopu bili su depoziti po viđenju koje je Mišković plasirao u svoje poslovne banke, a sredstva su bila od njegovih dobavljača kojima on nije izmirivao svoje obaveze.Znači, prodao je robu, zaradio je na toj transakciji, novac od prodate robe uložio je u banku na sredstva deponovana po viđenju i opet je banka ta ista sredstva vraćala kroz neku određenu kamatu. Zato je morala da bude visoka referentna kamatna stopa, jer ispod referentne kamatne stopo niko neće da plasira svoj novac u poslovne banke.Kada ipak dobavljači ostvare određen pritisak na „Delta kompaniju“ da im se to što su isporučili robu plati, Mišković ponovo ulazi u jednu drugu transakciju. Tada njegove ćerke firme kojih ima u Sloveniji, u Bugarskoj i na Kipru isporučuju fiktivne profakture za uvoz roba i usluga. Kroz te fiktivne račune dostavlja se nalog poslovnim bankama da otkupe devizna sredstva, gde se izaziva poremećaj na tržištu i devize, odnosno evri poskupljuju za dva do tri dinara u roku manjem od 24 sata, s tim da „Delta kompanija“ kupuje po onom trenutku kada je uspostavila zahtev za nabavku deviznih sredstava.Kada završi tu transakciju postepeno se vraća novac gde opet na kursnim razlikama koje je ostvarila „Delta kompanija“ i Mišković ponovo se zarađuje, a srpska privreda koja je već zadužena u kreditima sa deviznom klauzulom ima sada mnogo veću ratu nego što je to bilo pre početka te transakcije.Zašto sam sve ovo naveo? To je samo jedan očit primer, jedan od razloga zašto se toliki pritisak vrši na predsednika Srbije Aleksandra Vučića,

smo i tu Komisiju za zaštitu konkurencije, evo meni je drago što je ovde i predstavnik Visokog saveta sudstva, koja je donela 2007. godine rešenje da se ne odobrava preuzimanje „C marketa“ od strane „Delta kompanije“. To rešenje je dostavljeno, a na to rešenje je „Delta“ uložila žalbu Upravnom sudu. Ne znam da li je u nekom periodu po toj žalbi rešavano, ali znam da po toj žalbi nije rešeno dok „Delta“ nije prodala „C market“ bih objasnio šta je to autokratija i šta je to banana država, ovo je jedan odličan primer. Jedan odličan primer. Rekao sam da je za 44 miliona evra „Delta“ kupila „C market“. Prodala ga je u gotovom novcu za 932 miliona evra i sa novim dugom od 300 miliona evra. Znači, da je prodato manje-više za oko milijardu i 232 miliona evra, da je sasvim sigurno dobitak koji je „Delta“ ostvarila 888 miliona i 500 hiljada evra, a mogući dobitak milijardu 188 miliona i 500 hiljada evra.Znači, pogledajte – Mišković je samo na jednoj transakciji zaradio preko milijardu evra. Znate kako? Tako što je imao svog ministra u Vladi koji mu je napisao dva zakona. Zakon o trgovini, gde je sprečeno da na srpsko tržište uđu drugi trgovinski formati, na primer „Ikea“ ili „Lidl“. Jednostavno nisu mogli da uđu na tržište. Razlog? Da bi imovina koju prodaje „Delta“ dobila što veću cenu.Hajde veću cenu.Hajde da kažemo, ali „Delta“ je naša kompanija, pa zašto mi ne bismo štitili interese naše domaće kompanije, neka plati stranac, taj novac ostaje ovde. Ma nije tako.Napisan je još jedan zakon, Zakon o deviznom poslovanju koji je dozvolio da sav novac koji Mišković dobije za prodaju „Maksija“

ako jedan čovek kontroliše Narodnu banku tako što utiče na njenu referentnu kamatnu stopu ili devizni kurs dinara, ako jedan čovek kontroliše Vladu Republike Srbije koja predlaže Narodnoj skupštini zakone, ako jedan čovek kontroliše Narodnu skupštinu koja donosi zakone kako on traži, ako jedan čovek kontroliše nosioce pravosudnih funkcija jer četiri godine Upravni sud ne postupa po žalbi Miškovića i ne potvrđuje ispravnost rešenja koje je donela Komisija za zaštitu konkurencije, to je banana država. To smo imali do 2012. godine.Jedan čovek je određivao sve i zato je tolika hajka na današnjeg predsednika Aleksandra Vučića. Ponovo hoće da jedan ili dvojica određuju sve, da nemaju nikakav legitimitet, ali da imaju politički uticaj na određene političare i da ostvaruju svoje ekonomske ciljeve na štetu države i građana.Zaista

sa približno istim brojem stanovnika, sa približno istim proizvodom, bruto proizvodom, u kojoj na samo jednoj transakciji može da se zaradi preko milijardu Cena koju smo platili, cena koju smo platili je 600 hiljada izgubljenih radnih mesta jer poslodavci više nisu mogli da izdrže ni finansiranje „Delte“, ni finansiranje bankarskog sektora, ni visoke kamatne stope, pa su zatvarali svoja preduzeća ili su, kao što je to bio uradio „Ju es stil“, bežali iz Srbije glavom bez obzira. Takvu smo Srbiju imali.Sada oni pričaju o nekakvoj autokratiji. Sada oni pričaju kako Srbija nije demokratska zemlja.Sad ću da kažem, da li će to neko ozbiljno da shvatili ili ne, ali recimo šta je problem sa ovom pričom oko Rio Tinta? Šta je to njima problem, oni su Rio Tinto doveli u Srbiju? Hoćete da vam kažem? Problem je taj što neće da traže novac, nisu u situaciji da traže novac za dobijanje dozvola.Njih baš briga i za dolinu Jadra. Njih baš briga za te građane tamo. Njih baš briga za zaštitu životne sredine, za ekologiju. Njima je žao što ne mogu da ucene "Rio Tinto" i da kažu - dozvola košta 100 miliona, 200 miliona evra. To je njima žao. Ništa drugo.Zamislite situaciju da vama ministar za zaštitu životne sredine, odnosno brat od jednog ministra u Vladi Republike Srbije, tada je bila neka akcija da sekundarne sirovine, sekundarni otpad koji može da zagadi životnu sredinu bude predmet subvencionisanja države, odnosno država plaća onima koji ga otkupljuju i prerađuju. Sada, možete da zamislite da je brat jednog od ministara te akumulatore uvozio iz Mađarske, predstavljao Vladi Republike Srbije i Fondu za zaštitu životne sredine kao akumulatore koje je otkupio u Srbiji i ostvarivao pravo na subvenciju. To je, znaju ovi iz Vojvodine, to je brat od ovog Olivera Dulića bio.Sada, neka mi neko od njih kaže kako oni brinu o životnoj sredini i ekologiji u Republici Srbiji? To gledam kako su brinuli dok su bili na vlasti. To kada ode onaj glumac, umetnik, dužnik Đilasov, koji je dobio dva miliona dinara, ode tamo, povede svoje kolege koji se iznenade kako izgleda srpska njiva, to rade da bi ponovo Đilas mogao da kaže – ej, ljudi, "Rio Tinto" ostaje u Srbiji, samo dozvola za rad košta 200 miliona evra koje ćete da mi uplatite na 60 egzotičnih situacija po celom svetu, a za građane Srbije nema veze, neka se raseljavaju po belom svetu, bitno je da meni bude dobro.Sada, samo na nekoliko primera pokazao sam zašto se ovolika hajka vodi na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na njegovu porodicu i na stranku koju on vodi. Razlog je isključivo ekonomske prirode, isključivo za bogaćenje pojedinaca koji su to radili dok su bili na vlasti.Uvek ću u svakoj prilici da pričam, da govorim, da podsećam građane Srbije kakve su bile lopuže dok su vršili vlast, koliko smo skupo mi kao građani platili njihovu vlast, da više takve bitange i takve lopuže nikada više ne vode Srbiju i ne budu u situaciji da pljačkaju građane Srbije. Svaki put kada ih neki državni organ pošalje u blizinu Požarevca, ja ću sa radošću da ih čekam, znam da će tu ostati barem 10, 12, možda i 15 godina, i brinućemo se o njihovom paviljonskom smeštaju da bude u skladu sa najvišim evropskim standardima. Zahvaljujem se, predstavniku predlagača.Da li izvestilac nadležnog Odbora želi reč?Reč ima Đorđe Dabić, član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi gospodine Pantiću, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, podržao sve predloge za kandidate koji su danas na dnevnom redu, i ukoliko ih Narodna skupština u danu za glasanje izabere želim im svu sreću u obavljanju te važne i odgovorne funkcije za državu. Sudije koje dobiju na ovakav način legitimitet imaju dakle, potpuni legitimitet da stanu iza presude koja glasi u ime naroda, zato što ih Narodna skupština preko legitimno izabranih predstavnika bira. Dakle, narod direktno na taj način ostvaruje onu njegovu ulogu koja je propisana još pre 200 godina, znamo i sami po načelu podele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.Mi imamo, kraj godine

narod će reći svoje. Iza te odluke će svakako ova vlast stati.Šta god da narod odluči na referendumu za nas je svetinja, zato što se danas narod pita u Srbiji i niko sa strane ne može da diktira i da utiče na te odluke koje naša država radi. Sve što budemo odlučili, još jednom uvek ćemo stavljati na referendum, kada je reč o ovako značajnim pitanjima, i staćemo uvek iza te odluke naroda.Mi svi znamo da se naša država nalazi u procesu priključivanja EU. potreba da menjamo, odnosno uslov, kako da kažem, u pristupu evropskim integracijama da menjamo upravo ovo što se tiče načina izbora sudije, još potiče iz 2013. godine kada smo usvojili akcioni plan koji je do danas bio svih svih ovih godina na dnevnom redu. Mi smo protekle godine imali jako puno javnih slušanja, debata na ovu temu. Ovo je tema koja nije preko noći došla ovde pred narodne poslanike i koja će doći na referendum pred građane, mi smo o tome vodili široku javnu debatu, inkluzivnu raspravu gde su bili uključeni svi slojevi, pre svega pravne struke koji su imali priliku da daju svoje mišljenje.Došli smo do jednog rešenja koje je u ovom trenutku najbolje. Mi smo svakako se rukovodili time da zadržimo ipak posrednu vezu Narodne skupštine i Visokog saveta sudstva, odnosno preko mogućnosti da Narodna skupština delegira četiri od jedanaest, kako kažemo, istaknutih pravnika koji, opet kažem, je još jedan uslov, kaže, neće biti članovi političkih partija, i to je uslov na koji smo pristali,. Sve to što smo uspeli da ishodujemo u tim razgovorima sa EU i sa Venecijanskom komisijom biće pred građanima na referendumu i oni će se o tome izjasniti.Kakao građani to budu rekli, tako će i biti, i to treba da bude jasno i Venecijanskoj komisiji, Savetu Evrope i EU zato što, kažem još jednom, ova vlast neće raditi ništa na štetu naših građana i sve ono što oni budu na referendumu izglasali za nas će biti svetinja.Mnogo

za ulazak u EU, a kada dođe ovo na dnevni red oni kažu - mi ćemo biti protiv ovoga. Dakle, oni definitivno nemaju svoju politiku, to znamo odavno, ali neverovatno je da se zalažete deklarativno za jačanje ne zavisnosti sudstva, a kada dođe rešenje koje je davanje jednog ogromnog, kako jednog ogromnog, kako da kažem, impulsa upravo tom procesu jačanja nezavisnosti sudstva, oni kažu - mi smo protiv toga.Zaista neverovatno, ali to je očigledno njihov manir da pokazuju da sve gde god misle da mogu da nanesu neki udarac neki udarac SNS i Aleksandru Vučiću, oni će probati na sve načine da to urade, iako ovde apsolutno ne vidim način da nam se nanese bilo kakav politički udarac. Ako ne prođe referendum, to će biti zato što građani nisu podržali ove ustavne promene, a i neki naši članovi sami se javno zalažu da ne prođe referendum.Mi smo videli, u našoj stranci imate potpunu slobodu da se o tome govori javno, neki su za, neki su protiv. Ne vidim ni jedan način da, ako bi referendum bio neuspešan, to može da se knjiži kao neki neuspeh SNS. Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospodin Vladimir Đukanović je, gostujući pre neko veče u najgledanijoj emisiji u Srbiji, izjavio da će izaći na referendum i da će biti protiv ovih ustavnih promena. To je potpuno normalna stvar. Mi u našoj stranci negujemo taj duh demokratije i naravno da nećemo nikoga sankcionisati zbog slobodnog mišljenja.Ono što je važno jeste da što je važno jeste da će SNS, još jednom kažem, sve što narod bude izglasao na referendumu podržati. Mi od dolaska na vlast pre devet godina baštinimo tu tradiciju negovanja suverenosti naše države. Sve ono što nije rađeno u proteklom periodu pre devet godina, odnosno pre 2012. godine, mi smo raskrstili sa tim, jednim lošim, pogubnim kontinuitetom slušanja stranih dekreta. Došli smo na vlast na talasu narodne volje. Narod je želeo SNS na vlast, prekinuli smo onaj, kako da kažem, jedan vazalni odnos koji smo imali prema svima sa strane. Danas poštujemo pre svega našeg čoveka, našu državu, naš narod koji i te kako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. U proteklih devet godina na svim izborima smo pobeđivali ubedljivije i ubedljivije upravo zbog toga što smo se rukovodili nacionalnim interesima, pre svega naše države i nismo slušali nikakav diktat. Kažem još jednom, tako ćemo uraditi i ovoga puta.Pozivam građane da 16. januara obavezno izađu na referendum, da dobro razmisle šta je interes naše države, šta je interes generalno svih naših ljudi ovde koji žive, koji žele da ostanu da gradimo našu državu. Kako građani budu rekli, tako će i biti, i mi ćemo tu odluku svakako poštovati.Još jednom, mi ćemo podržati sve predloge koji su danas na dnevnom redu. Hvala.

Mislim da je to još jedna od dobrih stvari.Ja sam i ranije govorio i sada ću ponovo reći da ja, kao poslanik koji dolazi iz Svrljiga, a Svrljig je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, a Niš je za mene najlepši grad u Srbiji, odatle dolazi i gospodin Pantić, čovek koji veliko znanje, veliko iskustvo ima, i čovek koji svojim autoritetom kada neke stvari kaže, ja u to verujem, a siguran sam, i to se pokazalo, da je unazad od kada je on tu, unazad nekoliko godina od kada je on član Visokog saveta sudstva, uvek su tu bili ljudi koji su veoma kvalitetni predstavnici, da li su sudije, da li su tužioci, bitno je da su to kvalitetni ljudi koji rade svoj posao i koji donose odluke, zakone i donose sve ono što je bitno u ime naroda. Tu mislim konkretno na presude.Još jednom, sve ove potrebne stvari o kojima ćemo danas govoriti, malopre je kolega Arsić govorio o izboru članova vezano za konkurenciju, odnosno ljude koji će sutra raditi na tome da zaštite neki monopol,

gde je bilo više tih privatizacija koje su bile na štetu građana, na štetu ljudi koji žive u Svrljigu, Nišu, na jugoistoku Srbije, Srbije, gde je to urađeno na najgori način, ali suština svega jeste da rezultata nema, jer nema tih radnih mesta koji bi tu ostali da rade.Konkretno, ja sam govorio i o privatizaciji Niške mlekare, koja je dobila saglasnost i mislim da je to nešto što je stvarno pogodilo taj deo Srbije. Problem kada je prodata Niška mlekara bile su mlekare i u Svrljigu,

kolege, mi ćemo kao poslanički klub podržati sve ove predloge. Još jednom, hvala vam.Gospodine Pantiću, vi radite posao na najbolji način i vama velika podrška da tako nastavite i u narednom periodu. Hvala još jednom. Zahvaljujem se zameniku predsednika poslaničke grupe.Reč ima ovlašćena predstavnica Poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, narodna poslanica Sanja Jefić Branković. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi gospodine Pantiću, koleginice i kolege, što se tiče prve tačke o kojoj danas razgovaramo, pretpostavljam da je ovo jedan od poslednjih, ako ne i poslednji put da odlučujemo o o sudijama koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju.O ovoj temi sam govorila u ovom mandatu dosta često. Ponoviću, bez obzira na to, samo još jednom da sudijski poziv treba shvatiti isključivo kao privilegiju malog broja pripadnika pravničke profesije kojima je društvo poklonilo poverenje i ovlašćenje da odlučuju o zaštiti prava i sloboda građana. Zato se ovom temom neću toliko ni baviti. Poželeću im sreću u radu od strane naše poslaničke grupe. Nadam se da će suditi po svojoj savesti, u skladu sa svojim umećem i poštenjem, uvažavajući pravničku i sudijsku profesiju.Pripremajući se za ovu diskusiju, kada je reč o Komisiji za zaštitu konkurencije nemoguće je zanemariti, odnosno ne osvrnuti se unazad i analizirati i i nastanak, ali i uspostavljanje i pravni okvir, kao i sve one druge segmente koji danas čine postulate rada Komisije. Mi smo nedavno usvojili Godišnji izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu, iz kojeg se vidi da je Komisija 2020. godinu, i pored otežanih uslova rada zbog pandemija virusa Kovid 19, okončala sa poboljšanim merljivim indikatorima rezultata rada u skoro svim aktivnostima u oblasti zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije.Želim Srbije.Želim da kažem da politika konkurencije i pravo konkurencije jesu dva potpuno zavisna, ali i odvojena elementa, pa tako politika konkurencije kao širi pojam obuhvata i pravila i mehanizme delovanja institucija, kako bi se obezbedila zaštita konkurencije na tržištu i to je ono o čemu ja danas želim da govorim.Nesporno je da se sprovođenjem politike konkurencije obezbeđuje unapređenje ekonomske efikasnosti učesnika na tržištu, kao i optimalna upotreba resursa, što opet za posledicu ima i privredni rast, ali i produktivnost. Takmičenje ponuđača na tržištu generalno utiče na formiranje nižih cena, kvalitetnijih i raznovrsnijih dobara i usluga, kao i na povećanje proizvodnje, odnosno stvaranje održivih radnih mesta. Pri tom, ne treba izostaviti ni to da je funkcionalna konkurencija ono što predstavlja garant uspešnih evropskih integracija. Tu ne mislim samo na ispunjenje formalnih uslova, već i uspešnog delovanja Srbije kao buduće države članice.Kada smo već kod Evropske unije, mi moramo biti svesni da je politika konkurencije važna za našu zemlju iz prostog razloga što su i politika, ali i i pravo konkurencije Srbije u potpunosti zavisni i vezani za politiku i pravo konkurencije Evropske unije.Naša je obaveza da uskladimo svoje zakone sa pravom Evropske unije, uključujući i ostvarivanje pune komplementarnosti samog sistema primene, jer je ista propisana članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao posebna obaveza naše zemlje. Srbija se može pohvaliti time da je do danas ovaj zadatak u velikoj meri i ispunjen, ali nam preostaju otvorena pitanja vezana za primenu važećih pravila.Pohvalno je, recimo, to što je zakonodavni okvir zaštite konkurencije u Srbiji dobar, a ključne institucije za sprovođenje politike zaštite konkurencije su uspostavljene i u potpunosti rade svoj posao. Međutim, nedovoljno razvijeni kapaciteti za obavljanje poslova iz nadležnosti institucije za zaštitu konkurencije uslovljavaju ograničenje primene ovih pravila i u praksi.U prilog tome govori i činjenica koja je navedena u izveštaju koji smo usvojili nedavno, iz 2020. godine, a u kome se navodi da Komisija ima 53 zaposlena lica i da kao takva po broju zaposlenih u odnosu na zemlje u regionu ima čak 20 do 40% manje zaposlenih. Mi, dakle, imamo zakonodavni okvir koji je definisan, konzistentan i u visokom stepenu usklađen sa relevantnim pravom ali pored konkurencije i koncentracije u oblasti državne pomoći takođe je uspostavljen i osnovni zakonodavni okvir, uključujući i postojanje Komisije za kontrolu državne pomoći.Znači, imamo sve koji su neophodni kao polazna osnova za uspostavljanje jednog dobrog sistema zaštite konkurencije, a na nama ostaje samo da taj sistem i sprovedemo.U tom smislu, važno je identifikovati i prepreke koje nam stoje na putu kako bismo krenuli da ih rešavamo, pa tako mislim na postojanje pitanja materijalnog i procesnog karaktera koja moramo unaprediti u okviru pregovaračkog poglavlja 8. Osim toga, važno je precizirati postojeće norme, jer postojeće zahtevaju visok stepen stručnosti prilikom primene, a naša sredina zahteva da sve norme budu jasne i precizne kako bi mogle da se neophodno je unaprediti organizacioni i stručni kapacitet Komisije, o čemu sam malopre govorila, u odnosu na potrebe i obim posla koji Komisija ima. Zatim, potrošačke organizacije koje su veoma retko prisutne u ovoj materiji i nije zabeležena neka značajnija saradnja sa samom Komisijom. Isto tako, stiče se utisak da je poslovna zajednica u određenoj meri, mada nedovoljno dubinski, upoznata sa propisima o zaštiti konkurencije, ali istovremeno ima velika očekivanja od same Komisije, kako u pogledu razvoja politike konkurencije, tako i u pogledu unapređenja prakse primene zakona.Dalje, aktivnosti na planu promovisanja značaja politike zaštite konkurencije su, po mom ličnom mišljenju, ređe nego što bi to trebalo da bude. One moraju biti kontinuirane kako bi se podigla svest o značaju zaštite konkurencije.Na kraju, Komisija jeste transparentna u svom radu, ali bi možda objašnjenja mogla biti i opširnija, ali i sveobuhvatnija, kako bi podstakla javno mnjenje na razmišljanje.Kada je reč o domenu delovanja sudova, potrebno je unaprediti kapacitete suda, pre svega kroz specijalizaciju predmeta zaštite konkurencije u upravnom sudu, kao i obuka postupajućih sudija upravnog suda. Zatim, treba razmotriti mogućnost uspostavljanja posebne organizacione celine, recimo, možda specijalizovana sudska veća.U svakom slučaju Komisija za zaštitu konkurencije je ključna institucija u ovoj oblasti i ona ostvaruje svoju osnovnu nadzornu funkciju u postupcima koje pokreće i sprovodi. Njen pravni položaj je u skladu sa zahtevima za postojanje operativno nezavisnog tela koje vrši nadzor nad poštovanjem pravila konkurencije na tržištu Srbije i u tom smislu, evo recimo jedne preporuke Komisiji, možda nije loše sprovesti sveobuhvatne sektorske analize na tržištu, a koje se smatraju naročito ranjivim sa aspekta rizika narušavanja konkurencije.Sve ovo navodi na zaključak da moramo posmatrati politiku zaštite konkurencije kao jednu bitnu pretpostavku za podsticanje razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća. Dugoročno posmatrano za njih nema većeg podsticaja od jake tržišne konkurencije koja ih stimuliše da unapređuju sve aspekte svog poslovanja u cilju prepoznavanja prepoznavanja potreba potrošača, a da bi u uslovima globalne konkurencije uopšte uspela da opstanu domaća mikro, mala i srednja preduzeća moraju postići odgovarajući nivo konkurentnosti. To će se postići udruživanjem u klastere, ali i kroz brojne vidove subvencija od strane države.Kroz udruživanje u klastere ova preduzeća praktično imitiraju rad velikih preduzeća, zadržavajući sa druge strane svoju pravnu i poslovnu samostalnost, a ujedno postaju konkurentni i postaju, između ostalog i saradnici tih velikih preduzeća. U Srbiji je do danas osnovano više od 25 klastera, a ukoliko posmatramo nefinansijski sektor mala i srednja preduzeća u Srbiji učestvuju sa 99% u ukupnom broju preduzeća.Dakle, na području Nišavskog okruga, odakle ja dolazim, imamo skoro 14.000 preduzeća od kojih 74% čine velika, a samo 22% 22% mala preduzeća. Zato ne smemo zanemariti ni to da kao i u većini evropskih zemalja, tako i u Srbiji mala i srednja preduzeća predstavljaju značajan izvor i zapošljavanja, ali i sa druge strane produktivnosti i u njima je zaposleno čak dve trećine ukupnog broja radnika nefinansijskog sektora privrede Srbije.Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili zbog nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu i na osnovu ovoga prepoznata je potreba da se kod samih učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi, ali ali i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije, pa u nameri da učesnicima na tržištu pomogne u tom procesu programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije Komisija je donela smernice u kojima u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih koraka koje treba preduzeti u donošenju takvih programa.Na kraju cilj svih tih smernica jeste da se učesnici na tržištu kako oni veliki, tako i mali, odnosno mala i srednja preduzeća usmere prilikom izrade tih svojih internih akata i pravilnika kojima bi obezbedili da njihovo poslovanje bude usklađeno sa važećim propisima.Veoma je važno istaći to da jaka konkurencija na domaćem tržištu jeste od izuzetnog značaja, jer pristupanjem Srbije Evropskoj uniji, ali i svetskoj trgovinskoj organizaciji, mogućnosti za zaštitu domaćeg tržišta biće značajno smanjene ili u potpunosti onemogućene, tako da će se domaća preduzeća faktički takmičiti, ne samo sa drugim domaćim preduzećima, nego i sa preduzećima iz regiona i ostalih industrijskih razvijenih razvijenih zemalja.Mi ćemo kao poslanička grupa u danu za glasanje podržati ove predloge u nadi da će se sve ove mere prepoznati kao potencijalno rešenje svih onih problema koji postoje u domenu tržišta konkurencije. Zahvaljujem.

Ove reči je izgovorio premudri Sokrat, a meni su one vrlo bliske i zato ovako počinjem svoje obraćanje u ovom uvaženom domu.Dakle, govorimo o pravdi, tačnije o nosiocima sudijskih funkcija koji treba da dele pravdu, kojima pravda mora biti vodilja u svim presudama, koje budu donosili i koji moraju biti izabrani takođe po

Naime, spisak sudija koje biramo na ovoj sednici ne sadrži nijednu od dopuna koje sam predlagao prilikom prethodnog izbora sudija i nisam samo ja to predlagao. Dakle, nemamo podatke o dužini studiranja, nemamo podatke o prosečnoj oceni na studijama i naročito važno, o kandidatima koji nisu prihvaćeni, ime, prezime i razlozi neprihvatanja da bismo imali kritičniji prilaz svemu ovome.Objašnjenje što se ti podaci nisu našli u ovom predlogu Vrhovnog saveta sudstva je vidljiv, čeka se 16. januar i nada Visokog saveta sudstva u uspeh referenduma. Moj stav na ovu temu je nepromenljiv i više puta ponovljen. Ja sam protiv prvog izbora sudija van Skupštine.Kada govorimo o njihovim karijerama, prirodno je da o njima dalje brine Vrhovni savet sudstva, bez ikakvog uticaja Skupštine,

nema potrebe da ga ponavljam. Međutim, imam potrebu da vam iznesem još jedan argument, argument se zove nepotizam. O prvom izboru sudija će odlučivati 11 previše moćnih ljudi, među njima su i četiri izuzetna pravnika koje će birati ova Skupština.

sudstva bira sudije. Tu se otvara prostor koji je nama u Srbiji vrlo dobro poznat, takoreći čini deo domaćeg folklora.

Drugim rečima, da ne podlegnu nepotizmu koji nije bio moguć kada je 250 ljudi u ovoj sali odlučivalo. Dakle, 250 ljudi različitih političkih opcija da sada nešto usmeno kažem. U današnjoj politici, jedan sudija Ustavnog suda je zamerio Skupštini tvrdeći da je bolje da 11 pravnika bira, nego 250 poslanika od kojih nisu pravnici. Pa, ima više od 11 pravnika, samo u mojoj grupi ima četiri pravnika, a da ne pričam koliko kod vas ima. Kakav je to argument? Nikakav.Tu se otvara prostor koji je nama u Srbiji vrlo dobro poznat, tzv. deo je domaćeg folklora. folklora. Bojim se da će danas ljudi teško odoleti pritisku. Ovo o čemu sam govorio odlazi u prošlost, jer se Skupština većinom glasova odlučila za referendum o izmeni Ustava, datum je 13. januar, takoreći sutra.Priznajem da sam očekivao mnogo više entuzijazma i u ovoj Skupštini i van nje, u vezi referenduma, o tome pričam. Siguran sam da se ne varam kada kažem, da je glavni promoter referenduma predsednik parlamenta i predsednik SPS Ivica Dačić,

za.Tu upornost i doslednost u animiranju javnosti i u neumerenom ponavljanju da se radi o izmeni Ustava samo u oblasti pravosuđa nisam zapazio kod drugih.

Naravno, svako će glasati prema svojoj savesti. Važno je izaći i glasati. Kako će ko od nas da glasa, valjda znate kako ću ja da glasam?Na kraju, molim sve poslanike da svojim autoritetom utiču i na svoje glasače da u što većem broju izađu i glasaju,

i zašto ne bi prihvatio da je to tako, a nisu nam dati podaci koje smo tražili i koje sam ja tražio na kraju krajeva.Dozvolićete mi da još nešto samo kažem, da je ta Venecijanska komisija sastavljena od sudija ne bi tako reagovalo, to su profesori Pravnog fakulteta, znate kada profesori se suočavaju sa sudstvom, pa imate u Kragujevcu, suočili su se i sa zatvorima i sa sudom, kada su uhvaćeni da primaju mito i zloupotrebljavaju studenti, tada se oni sastaju sa tim.Pa, što u svojoj zemlji to nisu uradili? Pa, imamo crnogorski primer da je to užas kako stoji kod njih, jer i oni su isto podlegli pod ovu priču, ja ostajem i dalje pri tome.Više verujem, 250 nas da ćemo bolje znati, nego 11 ljudi koji između ostalog krasi i nepotizam, jer smo to videli kod univerzitetskih profesora kod svih ostalih. Nije to dobro i zato ću glasati kako ću glasati, a mi ćemo iz SPS podržati izbor ovih sudija, jer nemam nijednog razloga da to ne uradim. Hvala vam lepo. Zahvaljujem.Da li se još neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa javlja za reč?Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Dejan Kesar. Hvala.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Pantiću, građani Republike Srbije, na početku ću samo iskoristiti da se nadovežem na izlaganje mog cenjenog kolege gospodina File, gde se ne bih složio da je samo predsednik Narodne skupštine izlazio u javnost, govorio o samom postupku referenduma u predstojećem referendumu koji će se održati 16. januara, već su o tome govorili i poslanici SNS, o tome je govorila i premijerka Ana Brnabić, a o tome je govorio i predsednik Aleksandar Vučić.Ja shvatam vašu potrebu da govorite o tome da vaš predsednik stranke i predsednik Narodne skupštine izlazi u medije i poziva,

i ono što je potrebno da radimo, jeste da naše zakonodavstvo usklađujemo sa evropskim zakonodavstvom, da uzimamo dobra rešenja, da ona rešenja koja nisu dobra o njima debatujemo, da o njima razgovaramo u parlamentu i drugim nadležnim institucijama, alizaista, jeste dobro da smo počeli sa postupkom promene Ustava koji se odnosi na deo pravosuđa što je potvrđeno i u izveštaju Evropske komisije za ovu godinu u kome je jasno rečeno da je Srbija ostvarila odnosno da je ostvarila napredak u oblasti pravosuđa i svakako, ovaj proces kada govorimo o promeni Ustava je doveo do toga da danas možemo da otvorimo Klaster 4, da možemo da se pripremimo za otvaranje Klastera 3 i da nastavimo sa evropskim integracijama, jer se na tom putu u evropskih integracija i ka punopravnom članstvu u EU krećemo već punih devet godina.Kada govorimo o dnevnom redu, pred nama se danas nalaze Predlozi o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, koji se na tu funkciju biraju prvi put, kao i lista kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.Kada govorimo o listi kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije treba reći da predsednika i četiri člana saveta bira i razrešava Narodna skupština na predlog nadležnog Odbora za poslove trgovine.Odbor za privredu, regionalni razvoj turizam i energetiku, na sednicama održanim 15. novembra i 6. decembra, obavio je razgovor sa prijavljenim učesnicima javnog konkursa i istom prilikom konstatovao da je podneto šest predloga. Nakon utvrđivanja ispunjenih uslova, podnete dokumentacije i obavljenih razgovora, sa svim prijavljenim kandidatima, nadležni resorni odbor za trgovinu, regionalni razvoj i energetiku je Narodnoj skupštini prosledio utvrđenu listu na kojoj se nalazi jedan kandidat i predložio da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere izabere Radojičić Čedomir, koji će ovu funkciju obavljati u narednih pet godina, a Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, će u danu za glasanje podržati ovaj predlog.Kao što sam rekao, pred nama se nalazi i predlog odluke o izboru nosilaca pravosudnih funkcija koji se na tu funkciju biraju prvi put, a koju ste vi gospodine Pantiću, odnosno VSS, uputio Narodnoj Skupštini na odlučivanje.I danas razgovaramo o kandidatima koji su predloženi na predlog VSS, za osnovne i privredne sudove na teritoriji Republike Srbije. Moram da naglasim, kao ranijih puta da mi je drago da razgovaram o kandidatima, koji će ukoliko ovaj dom Narodne skupštine, potvrdi njihov izbor, govoriti o nosiocima sudijskih funkcija, koji će svojim znanjem, i svojom stručnošću da naš pravosudni sistem bude bolji, da bude ažurniji i da će svojim znanjem isto tako doprineti da poverenje u naše pravosuđe i dalje ostane izuzetno visoko, kao što je slučaj od 2012. godine. ovaj postupak, gospodine Pantiću, kao VSS, vaše kolege i vi ste sproveli u skladu sa Zakonom o VSS, i u skladu sa Zakonom o sudijama, utvrdili da predloženi kandidati ispunjavaju sve subjektivne i objektivne, da se utvrdila njihova dostojnost, stručnost osposobljenost i izuzetno mi je drago što će ovakvi kandidati u budućnosti obavljati izuzetno odgovornu funkciju, kao što je nosilac pravosudne funkcije.Ono što je svakako bitno reći jeste da sudije moraju da poseduju visoke moralne i stručne kvalitete, jer oni svojim postupcima, oni svojim sudskim odlukama odlučuju o nečijim pravima u parničnim, vanparničnim postupcima, ali isto tako i o slobodi, u krivičnim postupcima.Ono što je važno oni svojim postupanjima i svojim odlukama štite u potpunosti pravni poredak Republike Srbije.Iz predloženih odluka možemo videti da se radi o budućim sudijama koji su završili Pravni fakultet i koji su položili pravosudni ispit, neki su polaznici pravosudne akademije, a neki su tokom svoje karijere obavljali i poslove stručnih saradnika, što je jedan dobar i jasan signal da se rad i trud isplati i da to neko prepoznaje kao što je VSS i da ta lica mogu posle određenog broja godina da budu predložena za nosioce pravosudne funkcije.Ono što je svakako bitno reći jeste da je pravosuđe stub jedne uređene i demokratske države. Ali, mi smo imali problem da pojam politike povežemo sa oblašću pravosuđa 2009. i 2010. godine gde smo, sa jedne strane taj termin demokratija stavili u zagradu. Zašto? Zato što, sećate se svi, da smo se prilikom donošenja novog Ustava 2006. godine suočili sa određenim komentarima Venecijanske komisije koja je rekla da moramo da ispravimo određene delove Ustava koji se odnose na oblast pravosuđa kako ne bi stvorili mogućnost za uticaj izvršne i zakonodavne vlasti prilikom izbora i tužilaca i sudija. I, šta se desilo?Godina 2009. i 2010. o kojoj mi ovde govorimo već godinu dana i o kojoj su govorili naše kolege u prethodnim sazivima nije slučajnost, mi to ne možemo podvesti pod slučajnost, to je samo rezultat loših odluka, loših političkih i loših stručnih odluka koje su postojale od 2006. do 2009. godine. Nismo mi za to odgovorni, nego su odgovorni oni koji su sedeli u tadašnjoj Demokratskoj stranci, koji su želeli da treću granu vlasti, sudsku vlast, podvedu pod direktan politički uticaj, ljudi koji su sedeli u tadašnjem vrhu Demokratske stranke.Danas mi govorimo o referendum. To je izuzetno značajno pitanje, ne samo za nas narodne poslanike, ne samo za vas predstavnike Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužioca, to je pitanje značajno za Republiku Srbiju.Mi moramo da napravimo potpunu distinkciju u odnosu na period 2009. i 2010. godine, kada smo se suočavali sa očiglednim političim pritiscima na naš pravosudni sistem. Taj pravosudni sistem smo uspeli, na neki način da relativizujemo, na taj način da ne dozvolimo da se ikada više dese stvari koje su nam se događale 2009. godine.Zato smo pre nešto više od godinu dana započeli, odnosno Narodna Skupština kao najviše zakonodavno telo je donelo akt o započinjanju procesa koji se odnosi na promenu Ustava. Za taj period od godinu dana smo omogućili da u tom odgovoru, da bi u ozbiljnom procesu učestvovali svi relevantni činioci, i Vlada kao ovlašćeni predlagač, i Narodna skupština kao najviše zakonodavno telo, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ali i mnoga druga udruženja i predstavnici civilnog i necivilnog sektora koji su, svakako svojim komentarima i svojim mišljenjima doprineli da ovaj proces učinimo odgovornim i ozbiljnim.Poslednjih ozbiljnim.Poslednjih godinu dana se, svakako suočavamo sa određenim različitim oprečnim mišljenjima koje nam dolaze najviše od predstavnika pojedinih opozicionih stanaka i to od onih predstavnika bivšeg tajkunskog režima, ali i od određenih ljudi i stručne javnosti gde se stvara dilema šta predstavlja predmet promene Ustava.Kada

o pitanjima koje se odnose na ukidanje probnog mandata od tri godine, ali druga pitanja koja su od značaja za srpsko pravosuđe.Sada postavljam pitanje sa ovoga mesta – zašto neki predstavnici opozicionih stranaka govore da su te promene loše?

na izbor sudija i tužilaca.Ali, vi imate predstavnike opozicionih stranaka koji se nisu udostojili, koji se danas bore da uđu u ovaj parlament a koji nisu pročitali ni jedan jedini dokument koji se odnosi na promenu Ustava. Najviše bi njima odgovaralo da se ne dese takve promene, iako su se oni za takve promene zalagali u prethodnim skupštinskim sazivima, iako su oni su oni tokom svoje vladavine od preko nešto više od 10 godina govorili da svi oni zagovaraju put ka EU, i punopravnom članstvu ka EU, a nisu otvarali ni jedno poglavlje, nisu otvorili ni jedan klaster, ali su se zalagali za to da pravosudni sistem podvedu pod svoj direktan politički uticaj.Vi sami znate, gospodine Pantiću, kako se desila celokupna reforma pravosuđa. Od prvog saziva Visokog saveta sudstva koji je nakaradno formiran, do drugog saveta Visokog saveta sudstva koji je želeo da opere mrlje prvog saziva, do toga da Ustavni sud kada je uspeo da se izvuče iz kandži Demokratske stranke, doneo odluku da se ljudi vrate na posao i ostvare svoje zakonom zagarantovano pravo.Vi imate predstavnike opozicionih stranaka, Mariniku Tepić koja juče u emisiji govori o tome kako je katastrofalno pravosuđe.Takođe, imate Vericu Barać koja je rekla 2010. godine, da sve one sporne privatizacije koje su se dogodile u njihovo vreme, gde su milioni stavljeni u džep visokih funkcionera Demokratske stranke nije ništa u odnosu na reformu pravosuđa koja se dogodila.Imate Miroslava Aleksića koji se danas predstavlja kao veliki poznavalac pravosuđa i pravosudnog sistema koji se bori da uđe u ovu Narodnu skupštinu, koji ne može da pogodi padež kada govori o tužiocima, odnosno on Državno veće tužilaca naziva Državno veće tužioca. To meni ništa nije čudno, s obzirom kada vidite njegovu diplomu gde čovek iz srpskog jezika ima dvojku.Sada dvojku.Sada pitam – da li takvi ljudi trebaju da se bore za nezavisnost sudijskih i tužilačkih funkcija? Da li takvi ljudi treba da razgovaraju o ovim kandidatima koji su završili Pravni fakultet, položili pravosudni ispit?Želeo ispit?Želeo bi da spomenem i one i predstavnike desnice koji obmanjuju narod zadnjih mesec dana. Imate Boška Obradovića koji izbacuje svaki dan pamflete i kaže – mi pozivamo građane da glasaju „ne“ na referendumu, zato što će se time dati mogućnost da se menja preambula, time se daje mogućnost „Rio Tintu“ da ostane u Srbiji. Pa, ne.Ne znam kako gospodin Boško Obradović zamišlja da vođenjem paušalne politike stvori poverenje kod građana Republike Srbije da mu daju podršku da uđe u ovaj parlament. Više puta smo govorili da je ovaj proces bio vrlo otvoren i inkluzivan, iako nam to spore i gospodin Majić, iako nam to spori Gajić iz Narodne stranke, iako nam to spori Aleksić, ali meni je to vrlo jasno zato što oni ljudi ne prate ništa što se tiče teme referenduma.Svi znamo da je bilo osam javnih slušanja. Na tim slušanjima su bili i predstavnici Majićevog udruženja CEPRIS, gde su davali određena konkretna mišljenja. Na tim sednicama je bila i Vida Petrović Škero koja je govorila za ovom ovde govornicom. Na tim sednicama su bili predstavnici vanparlamentarnih stranaka, Dosta je bila, Srpska radikalna stranka, Narodna stranka i drugih.Sve što mi uradimo u Narodnoj skupštini vi govorite da mi radimo protiv interesa građana Republike Srbije. Zašto onda nije 2011. Izveštaj Evropske komisije da su ostvarili napredak u pravosuđu, nego su se svi u Evropi krstili šta su uradili sa tadašnjim pravosuđem i tužilaštvom.Ostalo nam je 44 miliona evra koje je država morala da isplati sudijama i tužiocima, ostalo nam je tri miliona nerešenih predmeta, ostalo nam je u potpunosti uništena pravosudna, odnosno sudska mreža.Vi ste na teritoriji grada od pet opštinskih sudova koji su imali svoja parnična i krivična odeljenja uspeli da stvorite jedan sud koji je u potpunosti devastiran, gde su ljudi, odnosno sudije i sudijski saradnici išli i pretrčavali predmete u hodnicima tadašnjih sudova.Ništa nisu uradili po pitanju infrastrukture. Zašto ne govorimo o unapređenju sudske infrastrukture dok je Srpska napredna stranka na vlasti?Kada govorimo o Srpskoj naprednoj stranci, velika je razlika zato što mi, dok smo na vlasti nećemo zadirati u sudske odluke, nećemo pozivati sudije i tužioce da im kažemo kako da u određenom predmetu odlučuju, nećemo ići u sudove i tužilaštva da pijemo kafe sa sudijama i tužiocima i da im kažemo – znate, ovo je naš politički protivnik, vi morate njega da optužite kako bismo ga mi disciplinovali. Ne, to nećemo da nego ćemo da sva bitna pitanja koja se odnose na pravosuđe dati građanima da odlučuju na referendumu. To je demokratski.Nije demokratski da vi sprovodite reformu zato što u biografijama određenih ministra i visokih funkcionera Demokratske stranke treba da piše da su oni reformatori. Koliki su reformatori, to nam govori da smo po pitanju zdravstvene zaštite bili poslednji u Evropi, da su zatvorili 500.000 radnih mesta, da su zatvorili preko 200 fabrika, da su 1.500 ljudi sudija i tužilaca isterali na ulice, ali mi radimo u skladu s demokratskim načelima.Mi ćemo raditi na unapređenju pravosudne infrastrukture, obnovili smo Palatu pravde, obnovili smo sud u Katanićevoj, radimo zgradu Opšteg suda u Kragujevcu i Kraljevu, radimo na renoviranju i zatvora, radimo na renoviranju određenih objekata koji su za potrebe tužilaca, odnosno sudijskih saradnika i radimo sve na tome, radimo sve stvari da naše pravosuđe učinimo mnogo ažurnijim.Mene zaista tišti jedna stvar, da ljudi koji su uništili srpsko pravosuđe danas govore o tome kako imaju veću podršku nego Srpska napredna stranka, kako jedan Dragan Đilas, Marinika Tepić i ostali koji se nalaze u toj „Multikom koaliciji“, koja se poziva da će izaći na predstojeće izbore, imaju veću popularnost, a onda kad im pokažete ovaj grafikon u kome jasno piše

zašto ovoliku podršku danas imamo u narodu jeste zato što kada govorimo o temi pravosuđa nismo zadirali u oblast pravosuđa, nismo dirali u nezavisnost sudija i tužilaca. Nismo želeli da sprovodimo bilo kakvu reformu pravosuđa.Kada vam kažu da je ovo uvod u novu reformu pravosuđa znajte, građani Republike Srbije, da vas direktno lažu zato što u Zakonu o sprovođenju samog Ustava kaže da se neće desiti reforma pravosuđa i da će svi obavljati svoju sudijsku funkciju do samog do samog glasanja, odnosno i u narednom periodu.Oni koji se danas bore da uđu u ovaj parlament i koji svoju politiku zasnivaju i temelje samo na lažima, obmanama, zastrašivanjima, na jednoj dehumanizaciji, dekriminalizaciji bilo koga iz SNS ako kaže nešto suprotno što nije u skladu sa njihovim tajkunskim stavovima, vi se suočite sa obmanjivanjima i sa lažima, ali ti isti treba da shvate da jedan od razloga zašto vas je narod oterao sa vlasti 2012. godine i zašto je dao podršku Srpskoj naprednoj stranci jeste bila reforma pravosuđa.Ne smete nikada da zadirete u ničije Ustavom i zakonom zagarantovano pravo. Ne smete nijednog sudiju da oterate na ulicu, kao što ste vi radili, jedino možete da ga pošaljete u penziju ili možete da ga razrešite u skladu sa zakonom utvrđenim pravilima.Ja bih zamolio građane Republike Srbije i kada govorimo o referendumu i kada govorimo o politici Aleksandra Vučića da vrlo dobro razmisle, da pogledaju sve rezultate koje smo ostvarili u prethodnih devet godina, da pogledaju stvari koje planiramo da uradimo i u narednim godinama, da pogledaju Plan „Srbija 2025“ i da ne potpadaju pod laži i obmane ovih koji su Srbiju vodili do 2012. godine, a vodili su nas u direktan ambis.Ostalo je nešto manje od tri meseca do održavanja predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora i zato je bitno da svi zajedno izađemo na predstojeće izbore, da podržimo politiku Srpske napredne stranke i politiku Aleksandra Vučića, jer time pokazujemo da nećemo i da ne želimo da se povlačimo pred najgorima, a ti najgori jesu koji su nas 2012. godine doveli do potpunog ambisa.Živela Srbija! Pravo na repliku, Toma Fila. **Toma Fila** Kolega Kesar, koga inače uvažavam i stalno smo u istim odborima, me očigledno nije dobro razumeo. Nisam ja rekao da nema reakcije u prilog izlaska na referendum. Ja sam zamerio i sada mislim da nema dovoljno entuzijazma.U

Kao što znate, vi ste pravnici, obojica znate za to.Dakle, ja vas molim da cenite i rad Jelene, jer ja sam bio u Odboru kao i vi, ali je Jelenin rad veliki.Ono što želim da kažem je da svi moramo da što više ljudi animiramo da izađu na izbore, a ne negiram ja da je to i predsednik Vučić rekao i predsednica Vlade itd. Moramo stalno na svakoj televiziji, na svakom intervjuu da to govorimo, jer ako bude jadna izlaznost, jadni smo mi. Verujte mi, tako se bar ja osećam.Izvinite, Kesar, što sam vam odgovorio.Hvala vam. To je sve. Zahvaljujem ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa.Ukoliko se niko više ne javlja, prelazimo na listu prijavljenih za reč.Prvi prijavljeni je narodni poslanik Samir Tandir. Hvala.Poštovani potpredsedniče Orliću, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani gospodine Pantiću, drago mi je što se ponovo srećemo i želim da pohvalim vaš entuzijazam i vaše prisustvo ovde.Što se tiče tema izbora sudija, mislim da smo u zadnjih nekoliko zasedanja zaista podrobno obradili ove teme i ono što danas želim da istaknem jeste manje-više ono što sam govorio i do sada, apsolutno ćemo podržati izbor novih sudija, jer nema efikasne borbe protiv kriminala i korupcije bez dovoljno sudija, bez dovoljno tužilaca, jer, naprosto, to su mehanizmi borbe protiv kriminala i korupcije.Podsetiću na one statističke podatke koje sam više puta ovde u plenumu govorio. Ako mi imamo na stotine ili čak na hiljade postupaka koji treba jedan sudija da reši, onda ne možemo govoriti o efikasnom sistemu pravosuđa. Jasno je da se mi i kao Skupština i ministarstvo i druga tela, između ostalog i Visoki savet sudstva, naprosto suočavamo sa tim problemom i, između ostalog, ova tačka dnevnog reda i jeste da pokušamo da taj problem rešimo tako što ćemo izabrati nove sudije.Ono što ja hoću da istaknem jeste i da apelujem na vas da još jednom razmotrite ono što su zahtevi porodica Bakan, Skarep i Mavrić. Govorio sam o tom slučaju Ernada Bakana koji je stradao na pešačkom prelazu u Zemunu. Imali smo pre neki dan sudsko ročište koje je ponovo odloženo. apsolutno je neprihvatljivo da se iz dana u dan, iz ročišta u ročište skoro više od godinu dana ili dve godine odlaže taj postupak i onda se otvara prostor jedne pandorine kutije da se to u političke svrhe zloupotrebljava.Zaista ja ne želim i potpuno se saosećam sa bolom ove tri porodice i apelujem na vas da zaista vidite o čemu se tu radi, da zaista efikasnije sud postupa u ovom slučaju i da imamo naprosto presude. Oni ljudi koji su krivi treba da odgovaraju, a i u ova dva druga slučaja da vidimo da li ima prostora, da li se radi o nekim zloupotrebama kako to i same porodice ističu.Ono što posebno hoću da istaknem jeste kao pripadnik bošnjačkog naroda i kao pripadnik manjinskih zajednica u Republici Srbiji da, prema zadnjem popisu, imamo jednu trećinu građanki i građana koji su se da su pripadnici manjinskih zajednica i to je nešto čemu vi i vaša institucija morate da vodite računa da imamo procentualnu zastupljenost bošnjačkog naroda, ali i drugih manjinskih zajednica i kada su u pitanju sudije i tužioci.Više puta smo istakli da nacionalna pripadnost ne može da bude karta. Stručnost jeste karta prvenstveno, ali moramo da radimo i kada je Pravosudna akademija u pitanju i kada je izbor da naprosto i predstavnike manjinskih zajednica potpuno zastupimo, jer to je onda suštinsko okretanje drugog lista i potpuno vraćanje poverenja manjinskih zajednica u institucije sistema, jer čim imate 70%, primera radi, ili 80% Bošnjaka u Novom Pazaru a nemate ih toliko u državnim institucijama, u sudstvu, u policiji, to je nešto što nije dobro i to je nešto što moramo menjati,Što se tiče Liste kandidata za članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, jako važna institucija. To je nešto što je apsolutno demokratska tekovina i nešto što ne smemo dozvoliti nikada više da određena kompanija bilo kojoj branši uspostavi neku vrstu monopola. Jednostavno, moramo imati zdravu konkurenciju. Zdrava konkurencija jamči kvalitet. Zdrava konkurencija jamči najbolju uslugu i najbolju cenu za građanke i građane, a to je nešto što nam je cilj svima nama.U

tema izbora sudija je u senci i ne može da bude van senke priče o referendumu, jer će na referendumu 16. januara sledeće godine da se odlučuje da li ćemo imati priliku da kao predstavnici naroda u narednom periodu ispunjavamo tu punoću narodnog suvereniteta i da kontrolišemo i utičemo na sudsku vlast ili ćemo joj dozvoliti da se potpuno izoluje i da postane ono što su neke kolege iz SNS lepo rekle – sudokratija.Ovaj model koji će na referendumu biti predložen jeste model koji ugrožava ideju podele i ravnoteže vlasti, jer podela i ravnoteža vlasti može da postoji samo u slučaju da postoji međuuticaj jedne vlasti na drugu,

promene Ustava vode tome i potpuno je jasno da 250 poslanika, kakvi god da su, ovog trenutka možda jesu takvi da više liče na glavni odbor SNS, ali sledeći put će možda biti birani tako da bude više predstavnika opozicije i da Skupština bude šarenija i onda kako god postavite ti predstavnici naroda, kao narodni tribuni, mogu više da utiču i ozbiljnije da raspravljaju o sudijama, nego vrlo mali i uzak krug ljudi. Svejedno da li oni bili državni funkcioneri ili istaknuti pravnici njihova mogućnost kontrole i uticaja kao predsednika narodnog suverena, naroda kao suverena je potpuno ograničena.Nadovezujem se na ono što je kolega Dabić rekao. Isto smatram da neuspeh referenduma ne može biti i ne treba da se posmatra kao poraz SNS, jer među vama ima ljudi koji otvoreno zastupaju isti stav kao i ja - da na referendum treba izaći i glasati protiv protiv ustavnih promena. Kolega Đorđe Dabić je, u suštini, rekao nešto sa čim se slažem i mislim da je ova tema promene Ustava mnogo veća i dalja od svih naših partijskih i drugih idejnih podela.Takođe se slažem i sa ovim što je uvaženi kolega Toma Fila, izuzetan advokat po iskustvu i po kvalitetu svog rada, rekao, a to je da svi zaboravljamo da pravosuđe nije sastavljeno od ljudi koji su sveci, da tu ima dosta korupcije, a bogami i nepotizma, a biće ga još više kada ih izolujemo na način kako su izolovani pripadnici univerzitetske zajednice, pa sada imamo problema sa njima.Dakle, sve su to problemi koji se otvaraju, a ono što je najbitnije u svemu ovome jeste postavljanje pitanja – zašto je posledica toga da mi opet idemo u ovaj začarani krug odricanja suvereniteta našem narodu i našoj državi?Da se vratimo na to da je ovim promenama čak učinjeno nešto što je potpuno neverovatno, a to je da se na neki način tužilaštvo konstituiše kao četvrta grana vlasti i da tužioci koji su u svakoj uređenoj pravnoj državi deo izvršne vlasti postaju vlast za sebe. Na taj način postaju nešto što će vama jednog dana, kada pritisci sa zapada budu jači, da se dešava, a to je da će vas tužioci, koji će biti pod kontrolom nekih nevladinih organizacija sa zapada, Soroša, USAID i sličnih, progoniti i za ono što ste krivi i za ono što niste krivi.Dakle, krivi.Dakle, to nije prvi put. Cela ideja koja se ovde sprovodi jeste ideja koju je sudija i teoretičar prava Robert Bork lepo opisao kao sudska diktatura, koja je inače u zadnjih 70 godina u SAD dovela do toga da ljudi na referendumu glasaju za jedno, a onda sudije Vrhovnog suda odluče da je nešto sasvim drugo u pitanju. Tako smo u Kaliforniji imali referendum gde su se građani izjasnili da je gej brak neprihvatljiv, a onda je Ustavni sud SAD odlučio da ta volja naroda nije relevantna.Drugo, sudska diktatura je iskorišćena za obračun sa svim narodnim predstavnicima i narodnim tribunima one vlasti koja je bila uspostavljena u latinoameričkim državama. Tako je Lula da Silva onemogućen da učestvuje u izborima, iako je imao neverovatnu podršku naroda, iako se na kraju ispostavilo da ne postoje razlozi zašto je bio hapšen, izbačen iz izborne utakmice. Tako su promenjene vlasti u mnogim latinoameričkim zemljama, zato što je njihovo državno tužilaštvo bilo pod direktnom kontrolom obaveštajnih struktura SAD.Znači svi mi koji pripadamo narodnjačkom pokretu i narodnjačkom stavu, koji se zalaže za suverenitet i suverenizam, a znam da takvih mnogo ima i u vašim redovima, jednog dana će biti na udaru ovakvih tužilaca i ovakvog pravosuđa. Zato je krajnje vreme da se ovo zaustavi.Ova politika – EU nema alternativu nas dovodi do toga da danas nismo glasali ni za rezoluciji o osudi zločina, genocida u NDH, ali ne želim da kritikujem ljude koji nisu glasali zato što znam da je položaj Republike Srbije vrlo težak i da moramo da vodimo računa o mnogim stvarima. Želim da se zahvalim kolegama koje su glasale. Danas je glasalo 44 kolega za tu rezoluciju, više nego prošli put. Želim da kažem da to što kao opozicioni poslanik mogu da ne glasam nije neka velika žrtva, već je mnogo hrabrije od vas da kao ljudi koji poštujete stranačku disciplinu ipak glasate za ovu rezoluciju i pokažete snagu

Izgleda da se nalazimo u jednom začaranom krugu koji traje nekoliko meseci, a to je ja, gospodine Glišiću, sa ovog mesta više puta ponavljao da vi očigledno niste pročitali ni jedan dokument koji se odnosi na sam proces promene Ustava. Kada kažete da će sudije, da će sam izbor sudija i tužilaca dovesti do toga da se potpuno odrode i da o tome odlučuje Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, nije istina zato što predloženim promenama se definiše i termin istaknutih pravnika koji će se birati ovde u Narodnoj skupštini dvotrećinskom većinom, a ukoliko ne bude postojao konsenzus dvotrećinske većine o njima će odlučivati jasno definisane ustavne kategorije, kao što je predsednik Narodne skupštine, Zaštitnik građana, predsednik Vrhovnog kasacionog suda itd. Znači, to je potpuna neistina.Kada bivše vlasti i kada govorite o uticaju stranih ambasada, mene bi zaista bilo sramota da time propagirate one sa kojima ste nekada sedeli u istoj političkoj organizaciji, a ti isti idu u strane ambasade, šetaju po travnjacima tih stranih ambasada, kriju se po hodnicima, kriju se kada izlaze iz ambasade da ih neko ne bi uslikao i da vide kako idu na koktele kod određenih stranih ambasadora.Više mi sa ovoga mesta smeta kada govorite o NDH i kada govorite o predstavnicima bivše vlasti koji su do 2012. godine radili bukvalno sve da anatemišu srpski narod, kada su se izvinjavali za sve stvari koje Srbi nisu učinili i kada ništa nisu uradili na zaštiti srpskog naroda u državama bivše Jugoslavije nego su dozvoljavali samo to da pred obeležavanje Oluje naša SPC ištampa nekoliko časopisa i da se to podeli narodu, ali da se tobože to ne vidi.Kada govorite o profesoru, nije opet istina to što kažete zato što su profesori Pravnog fakulteta i sa drugih i sa drugih katedri učestvovali u Radnoj grupi koja je definisala ustavne amandmane o kojima će odlučivati građani Republike Srbije.Ono što je najviše najviše notorna neistina jeste, a i gde vidim određenu bliskost između vaših stavova i ovih predstavnika bivše tajkunske vlasti, da ovde sedi nelegitimna, jednopartijska Skupština. Ja Ja shvatam zašto vi to govorite. Zato što niste toliko često na sednicama Narodne skupštine, ali neću da ulazim u razloge zašto niste ovde, a primate tu mesečnu platu i zastupate interese nekih građana, ali isto tako možete da vidite da se ovde nalaze predstavnici SNS i njenih koalicionih partnera, ali i takođe predstavnici

da možete da se bavite ozbiljno politikom zato što se dugo nalazite na političkoj sceni, da pričamo na osnovu zdravih i elementarno proverenih činjenica. Hvala.

vi znate i sami da je politika – Evropa nema alternativu obeležila prethodna vremena, a upravo suprotno možemo danas da kažemo da vodimo takvu politiku odavno bismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, pa bi sada imali gas 2.000 dolara po kubiku a ne 270, da smo se vodili takvom politikom odavno bismo isterali kineske investicije kao što to zahtevaju razni, znate i sami, ljudi koji danas predstavljaju tu bojkotašku opoziciju i koji bi najradije da se Srbija

bilansa imamo upravo sa zemljama EU.To ste vi potvrdili više puta i to je nešto što je činjenica. Mi upravo zbog toga ulazimo u sve ove promene, moramo. Još 2013. smo ušli u proces, kada je usvojen Akcioni plan. Dakle, ide se ka tome da se napravi jedan pravni okvir koji će biti

se pitala potpuno Venecijanska komisija, da smo slušali sve ono što su nam dolazili kao zahtevi sa te strane, ne bismo imali ni taj posredan momenat kada je reč o tome da mi biramo istaknute pravnike u Visoki savet sudstva.Opet kažem, bez obzira na sve, mi danas imamo u našoj stranci apsolutno jednu otvorenu debatu, imate ljude koji će glasati i za i protiv. Mi ćemo u narednom periodu o tome detaljno razgovarati, 16. je blizu. Ja se zaista nadam da vi shvatate da je najveći princip demokratije da svako ima pravo da izrazi svoj stav. Mislim da je to nešto što bi trebalo i vi da pohvalite.Dakle, ovde možemo da govorimo o tome, da saslušamo sve argumente, imali smo veliku debatu, imali ste predstavnike vanparlamentarne opozicije koji su učestvovali u svemu ovome, imali ste, kao što je kolega Kesar rekao, i Majića sa svojim udruženjem koji su davali kritike, gde su se prihvatale kritike. Dakle, mi danas imamo jedno otvoreno društvo,

narod na referendumu imati priliku da se opredeli za šta se zalaže. I to će svakako SNS, Aleksandar Vučić i, naravno, naša Vlada i naša Skupština ovde apsolutno poštovati, sve ono što bude dogovoreno, što narod bude rekao, to će biti ispoštovano maksimalno. Hvala.

razlika u odnosu na onu vlast što postoje neki elementi suvereniteta i razvija se određena priča za koju se ja nadam da će ići u tom pravcu.Ali, ono što sve nas sa ove suverenističke strane plaši, jeste situacija kao sa uvođenjem sankcija Belorusiji, jer sankcije Rusiji nisu uvedene, ali Belorusiji jesu. Na zaprepašćenje ambasadora koji je očekivao da se to neće desiti, ali je imao razgovor sa predstavnicima naše vlasti da se to neće desiti, a mi smo podlegli pritisku i uveli smo sankcije Belorusiji. To je takođe, uzimajući u obzir šta je Belorusija sve uradila za nas u trenucima bombardovanja i kako se odnosila prema nama, izvinite što moram da kažem, sramni čin.Mi svoj suverenitet ipak nekako podređujemo toj politici "EU nema alternativu", iako ne mogu a da ne primetim da u nekim segmentima pokušava trenutna vlast da se izvuče od tog pritiska.Sa

Ja sam iz te organizacije koju pominjete baš zato i izašao, zato što su išli u pravcu koji je doveo do toga da sarađuju sa tim probriselskim strankama.Što se tiče priče o narodnom suverenitetu i kontrole izbora sudija, morate priznati da 250 poslanika, pogotovo u situaciji kad, daće bog, sledeći put bude više predstavnika opozicije, jesu ljudi koji mnogo više mogu da rasvetle jednu temu nego 11 ljudi, kako sada imamo, a pogotovo kada su tih 11 ljudi posredno birani, a i mi smo, kao narodni poslanici, birani, pa tek mi biramo te posredne ljude, tako da sve to, matematički gledano, ne stoji što ste rekli.Druga stvar u svemu tome jeste da kada dođemo u situaciju da, a sledeća Skupština će najverovatnije biti takva da nemate dve trećine u parlamentu, onda će ta komisija o kojoj ste pričali odlučivati o sudijama, što je tek katastrofalno. Hvala. Kesar. **Dejan Kesar** O tome da li će se promeniti sastav Narodne skupštine, ne možemo da govorimo ni ni vi, a ne možemo da govorimo ni mi iz SNS, jer će o tome odlučivati građani na predstojećim parlamentarnim, predsedničkim i izborima za grad Beograd. Ali, verujem da se ta podrška neće smanjiti, zato što smo radili ozbiljno i odgovorno prethodnih devet godina i imamo jasno postavljene ciljeve koje ćemo ispuniti u narednom periodu.Ali, kada govorite kada govorite u svojstvu replike na moje izlaganje i kada govorite o svojoj bivšoj organizaciji, pa, niste izašli baš u trenutku kada je to bilo najbolje po vas nego, vi i sami znate da je tadašnja vaša organizacija bila finansirana od strane predstavnika bivšeg tajkunskog režima i da je bila finansirana od strane jednog javnog preduzeća, a vi ste očigledno izašli onog trenutka kada niste imali više interesa da sedite u toj istoj organizaciji, ali ste delili stavove sa onima koji se danas kriju po ambasadama, kada se kriju od fotografa i kada šetaju zajedno sa tim istim ambasadorima.Kada govorite o samom pravosuđu, vi ste u prethodnom svom izlaganju rekli - Ustavni sud SAD. To ne postoji, gospodine Glišiću. Postoji samo Vrhovni sud. Vrhovni sud. Opet dolazimo na onaj moj teren o kome smo govorili pre nešto više od tri-četiri minuta, da vi očigledno ne poznajete temu o kojoj mi danas razgovaramo u Narodnoj skupštini i opet ne razumete da ćemo mi birati ta četiri istaknuta pravnika ovde u Skupštini i opet ne razumete da ćemo odlučivati dvotrećinskom većinom. Neće odlučivati SNS o tome, nećete vi odlučivati, odlučivaćemo svi zajedno ukoliko postignemo konsenzus. Da li će taj konsenzus biti potreban na narednim izborima, to će odlučiti građani Republike Srbije.Ali, ono što vama predlažem kao jednom ozbiljnom i odgovornom političaru jeste da ili odlučite da nastupite sami, ali da ne idete na sledećim izborima na nekoj poslaničkoj listi odnosno listi određene političke grupacije, pa kada kada vam se ne ostvare neki vaši individualni interesi, vi odete sa te liste pa budete samostalni poslanik. Hvala. Hvala.Pošto nema više prijavljenih za replike, naredni prijavljeni po listi narodnih poslanika, Aleksandar Mirković. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine Pantiću, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da je i ovaj prethodni krug replika pokazao, u suštini, koliko predstavnici SNS sa jedne strane široko posmatraju celu situaciju i celu diskusiju, a koliko opet i predstavnici jednog dela opozicije vide ovo kao temu ili poligon za prikupljanje jeftinih političkih poena.Ono što mene buni već neko vreme, a prikazuje se i sada, jeste da smo do pre nekoliko, hajde pre više meseci, ali sigurno do pre godinu dana, bili konstantno napadani, da smo mogli u određenim medijima pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa da čujemo kako to SNS utiče na izbor sudija i tužilaca i kako se svi mešamo u to.

Sada prosto se nameće pitanje šta hoćete i da li uopšte postoji nešto što je za vas dobro na ovaj ili onaj način, odnosno da li ono što ste do pre neki dan ili pre neki mesec kritikovali, sada kada se menja opet kritikujete, nećete ni da pohvalite.Nalazimo pohvalite.Nalazimo se u paradoksalnoj situaciji da ljudi koji su bili i zalagali se da se promeni sistem izbora sudija i tužilaca, sada to ne žele i propagiraju nešto sasvim peto. To samo pokazuje kolika je neodgovornost i neozbiljnost političara koji predstavljaju opoziciju, ali pre svega jedan deo opozicije, ne želim da generalizujem sve, ali onih koji predstavljaju bivši režim.Kad režim.Kad su bili u prilici da nešto odlučuju, da nešto menjaju, uradili su sve kontra od onoga za šta se danas zalažu i uradili su sve na štetu pre svega građana Srbije.Još jedna stvar koja mi je jako čudna i nekako ne mogu da razumem to kao bilo čiji argument, ovde smo često bili u prilici da čujemo kako zasedanja Skupštine više liče na glavni odbor ili partijski sastanak SNS, kao da na taj način želite nama nešto da stavite na teret.Apsolutno ne vidim potrebe za to, zar mi treba da se osećamo sada krivima što smo zabeležili takav izborni rezultat i što imamo toliki broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini? Da su neke druge opozicione stranke, pre svega smogle hrabrosti da izađu na izbore i da u toj jednoj fer utakmici se izbore za mesto u ovoj Skupštini, verovatno bi bilo više opozicionih narodnih poslanika.Samo mi nije jasna želja pojedinih predstavnika opozicije da nam to stavite na teret i da se mi osećamo krivim zbog toga. Apsolutno niko od nas se ne oseća krivim i apsolutno smo ponosni na taj rezultat.Takođe mi je čudno da pričamo o tome da neko upotrebljava termine za narodne poslanike kakvi god da su oni i na taj način se uspostavlja jedna ista mantra koja se sada već ponavlja više od godinu dana da svako ko ne misli isto kao Dragan Đilas ili Vuk Jeremić, misli svojom glavom i bori se za interese Srbije i njenih građana na svaki način mora se omalovažiti ili uniziti nekakvom degradacijom, kao što smo malo pre bili u prilici da čujemo.Ono što je danas meni interesantno, a pričali smo, poštovani gospodine Pantiću, i prošli put kad ste bili ovde, jeste ono što muči sve nas pre svega kao obične građane. Mislim da ste u diskusijama i poslednji put kad ste bili ovde, a i danas, mogli da čujete koliko je ostalo tih nekih afera, skandala koji nisu dobili neki svoj finalni čin.Znate, mi i danas u 2021. godini, što je meni skandalozno, pričamo o toj reformi pravosuđa iz 2009. i 2010. godine koja je ostavila najdublji trag i zbog čega smo mi danas u takvoj situaciji da imamo i milione nerešenih predmeta, ali i da građani nemaju puno poverenje u pravosuđe. Znate, postavlja se pitanje, to običan čovek pita – kada će neko odgovarati za to?Čuli ste i sami, više puta smo ovde ponovili, hiljadu ljudi u jednom danu bezu opravdanje, bez razloga, bez obrazloženje ostane na ulici. I sami ste od nas mogli da čujete, pa i ovde smo pokazivali ta dokumenta, gde u određenoj opštini u Srbiji u donjem levom uglu stoji pečat DS, a u donjem desnom uglu pečat te lokalne samouprave i tako ode predlog za sudiju. Ono što je u njegovom CV najbitnije ili ono što je u njegovoj biografiji najbitnije jeste titula koju je imao u DS. Onda se građani sa pravom pitaju – zašto je to tako bilo tada i da li će neko za to odgovarati?Često sam u kontaktu sa građanima, da li su to prijemi građana, da li je to razgovor negde na ulici, evo i danas smo bili u prilici da razmenimo i ideje i sugestije i predloge, ali i mišljenja sa građanima ovde u Knez Mihajlovoj i baš je jedno od pitanja bilo – da li će i kada će neko odgovarati za sada već čuvenu priču o pretplaćenom mostu na Adi?Neverovatno je da je jedan čovek apsolutno nedodirljiv u ovoj zemlji, a to je Dragan Đilas. Samo četiri afere o kojima se priča naširoko za koje su i nadležne državne institucije prikupljale dokaze, sugerisale, pokazivale da se radi nešto mimo zakona, nisu dovoljne da taj čovek jednom već samo izađe pred sud i iznese makar svoju odbranu. Ne pričamo sad da li će biti osuđen ili neće, pošto on to tako pokušava da upakuje, jel te njemu je neko već unapred presudi, ali da li je moguće da vi konkretno u aferi za most na Adi, tadašnja gradska vlast da preko dva miliona eva za neku firmu koja se bavi proizvodnjom i servisiranjem brodova, a grad Beograd nema ni jedan brod u svom vlasništvu? Koji smo to brod kupili? To su podveli pod konsultantske usluge. Šta ste se sa njima dogovarali ljudi? Oko čega? Zašto te pare?Afera pare?Afera Bulevar kralja Aleksandra – šest miliona evra preplaćeno. Tender mimo svakog zakonskog pravila, niko obavešten ko je dobio. Tek nakon nedelju dana su javili drugoj firmi da nije dobila taj posao. Dnevnici nisu vođeni kako treba. Atesti na uređajima nisu urađeni i nikom ništa.Dodatnih šest miliona evra za podzemne kontejnere. Upravni odbor ne zna da će se raditi podzemni kontejneri. Dakle, Upravni odbor „Gradske čistoće“ nema pojma o tome, ne donesu nikakvu odluku. Pare se izvuku, plati se, a tek onda se radi projekti gde će se postavljati ti podzemni kontejneri.To je neverovatno da danas ti ljudi koji su u tom periodu vodili grad Beograd, a i celu Srbiju, dakle ovaj obnovljeni režim DS sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremiće, Borisom Tadićem i ostalom svitom, opet pretenduju na vlast misleći da su građani ovo zaboravili.Nešto što je najbolji pokazatelj njihove osionosti i drskosti jer su videli da im sve to prolazi jeste i nabavka onih čuvenih 30 „Španaca“, tramvaja koje sada retko gde možete i da vidite. Iste te i bolje i kvalitetnije tramvaje su u Debrecinu plaćali milion i 800 hiljada evra po komadu, kako se to kaže. Beograd ih je plaćao 2,2 miliona evra.

da su stručnjaci tada objašnjavali da je ugovor štetan i da nam nisu potrebni. Zašto? Pa zato što smo u tom periodu imali nesposobnu gradsku vlast koja šine za tramvaje nije nikada ni servisirala, niti menjala, niti adekvatno čuvala i pazila, pa su nam ispadali ti španski tramvaji jer su bili dovoljno niski da zakače u određenim krivinama, pa se kasnije nisu ni služili.Da ne govorim o tome da je, čini mi se, far koštao 10 hiljada evra za taj tramvaj pa kada su videli da ne mogu ni da dođu do tih rezervnih delova, onda su se stručnjaci, pazite sad, dosetili da penzionišu nove tramvaje, njih pet da drže u garaži i onda ga čerupaju kako koji deo se pokvari i onda skidaju sa ovih novih. Onda nije ni čudo što građani pitaju da li će i kada neko zbog svega ovoga odgovarati.Uveren sam da će ljudi o kojima danas diskutujemo i o kojima smo diskutovali u nekom proteklom periodu dati sve od sebe i da će raditi u skladu sa zakonom u interesu građana Srbije, ali postavlja se pitanje – šta će i kako će ovaj deo opozicije činiti u narednom periodu i kakav će pritisak vršiti upravo na te ljude kada imate jednu stranku ovog Vuka Jeremića koja usvoji rezoluciju o revanšizmu. Sada vas pitam, ja nisam pravnik – objasnite mi, molim vas, kako to oni misle da izvedu i šta znači ta rezolucija o revanšizmu? Kažu – oduzimaćemo frekvencije televizijama koje se nisu ponašale u ne znam kakvom skladu. Kako, na koji način, koji je zakonski osnov? Kaže – svi će odgovarati.Sada ćete doći na ulicu gde nekog prepoznate ili na adresu i hapsiti nas – zbog čega? Šta znači taj revanšizam i kakva se to poruka šalje ljudima danas i koji vrše pozicije u pravosuđu, ali i ljudima koji se danas bave politikom? Da li to znači da niko od nas koji ovde sedimo u parlamentu se moramo osećati ugroženo? Ja nisam prekršio nikakav zakon nikad, ali nikad. To me neće sačuvati jer će Vuk Jeremić da mi se osveti. Samo pitam – kako i na koji način, a da je u skladu sa zakonom?Mnogo zakonom?Mnogo ostavljamo pitanja otvorenih nažalost jer nam i dalje ti ljudi koji su upropastili našu zemlju danas drže slovo i predstavljaju sebe kao nekakvu alternativu i misle da su oni Bogom dani i da samo njima pripada vlast.Poštovani gospodine Pantiću, ja ću sa ovim završiti, moje kolege su o tome pričale, referendum će biti prvi ispit

kako će se jedan deo opozicije odnositi i prema državi i prema tom referendumu.Sada postavljam jedno pitanje svima nama kao društvu ako imamo ovakve najave četiri meseca pred izbore, šta će se dešavati pred same izbore, u toku izbornog dana i u izbornoj noći? To je ono o čemu svi moramo da razmišljamo jer ljudi koji imaju toliko para, pokradenih od građana Srbije, a svesni da nemaju podršku, su spremni na sve. Zato predloženim kandidatima želim mnogo uspeha u poslu, ali im pre svega želim punu nezavisnost i da budu otporni na pritiske koji će im taj deo opozicije, predvođenDraganom Đilasom, ovim Jeremićem i tom celom ekipom, stvarati u pokušaju da za sebe izboksuju nešto bolje ili nekakav politički poen više.Za sam kraj, građanima Srbije bih poželeo, pošto se već približavamo i kraju godine, verovatno je ovo moje poslednje obraćanje u ovoj godini, poželeo bih pre svega mnogo zdravlja, sreće, uspeha, napretka u 2022. godini, a mojim kolegama, stranačkim saborcima, još jedan uspešan izborni proces, jer rezultate koje smo postigli svi zajedno, ispunjena obećanja koja smo dali, pa, samim tim i radom ostvarili, ali i vizija koju ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nam garantuje da ćemo za naše građane, našu decu i sve generacije koje dolaze raditi u još bolje i još većem interesu za bolje sutra naše zemlje, naše Srbije.Hvala vam, i živela Srbija!

imali smo prilike u prethodnih godinu dana, odnosno u ovom sazivu da često iznesemo svoje stavove o radu sudija i često su o tome govorile moje koleginice Danijela Veljović i Sanja Jefić Branković, kao i danas pre mene što je govorila koleginica. Zaista stav Socijaldemokratske partije Srbije po tom pitanju jeste da moramo težiti nezavisnom pravosuđu.Potegla se uvek, i često u tim raspravama u poslednje vreme, tema oko referenduma. Naravno, naš stav je da što više građana treba da izađe na referendum kako bismo pokazali legitimitet i dali legitimitet jednom takvom procesu, a na nama poslanicima je da građanima objasnimo šta konkretno znače ustavne promene i da se one tiču samo onog dela koji se odnosi na pravosuđe, a ne kao što neke druge političke partije pokušavaju u javnosti da predstave, da se radi o nekim temama koje uopšte nisu predmet referenduma, odnosno ono o čemu će o čemu će građani odlučivati 16. januara.Ono što želim danas da istaknem i o čemu želim da govorim jeste, kada govorimo o izboru, izboru, odnosno listi kandidata za članove Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, nešto o samoj Komisiji i pred kandidatima koji budu izabrani je jedan značajan značajan zadatak, jedan važan zadatak, a zadatak same Komisije jeste pre svega, promovisanje kulture takmičenja na otvorenom, slobodnom tržištu, ali sa druge strane, zadatak komisije jeste da uoči sva ona ograničenja koja mogu da postoje na takvom jednom tržištu i da sankcioniše neke slučajeve kada preduzeća deluju protivno zakonima tržišta, pre svega kada se radi o dogovoru o cenama sa konkurentima, kada se radi o zloupotrebama na tržištu, ali i kada pokušava da se kontroliše tržište putem određenih mehanizama, kao što su koncentracija, spajanje ili ukrupnjivanje kompanija.Uloga koju Komisija ima u razvoju i očuvanju zdrave ekonomske i privredne klime jeste veoma važna. Svaka Svaka država koja želi da podstiče preduzetnički duh svojih građana mora da brine o tome da svaki građanin koji se bavi preduzetništvom, svaka nova kompanija koja uđe na tržište, da ima podjednak tretman kao i one kompanije i preduzeća koje su već na tržištu. Tu je važna uloga Komisije za zaštitu konkurencije, pre svega da otkloni najveću prepreku na tržištu, odnosno najveću prepreku koja treba da dovede do zdrave konkurencije, a to je da nastanu monopoli.Monopol je suprotnost zdravoj konkurenciji. On je omiljen samo tamo gde se bogatstvo stiče uz nečiju pomoć i uz razne privilegije. Sprečavanje monopola važno je jer samo postojanje monopola, eventualno, može da ima negativan uticaj, pre svega kada govorimo o robama i uslugama, kada se to odnosi na cene, na kvalitet, ali i na ponudu proizvoda i usluga na tržištu.Pošto u slučaju postojanja monopola kupci nekada nemaju alternativu, monopolista je u položaju da neometano podiže cene, naročito kada se radi o onom situacijama gde te cene nemaju zamenu, odnosno građani ne mogu da ih se odreknu i to su određeni proizvodi, kao što su osnovne životne namirnice.Kada govorimo o kvalitetu robe ili pružanju usluge, situacija je slična, bez pritiska i bez stalne konkurencije, odnosno pritisaka od strane konkurenata. Monopolista nikada neće imati motiv da radi na kvalitetu proizvoda, da podiže kvalitet usluge i potrošači su onda silom prilika usmereni na proizvode i usluge takvi kakvi jesu. I, u ovom slučaju kada postoji zdrava konkurencija, ona je uvek na strani potrošača. Kada postoji više konkurenata na tržištu, oni jedni druge motivišu da kontinuirano poboljšavaju kvalitet robe i usluga i na taj način opstaju na tržištu.Naravno, tržištu.Naravno, kada je prisutan monopol, potrošačima je sužen izbor robe, a sloboda izbora je jedan efikasan mehanizam koji pritiska proizvođače da vode računa i o ceni, i o kvalitetu, ali i o afinitetu potrošača.Važno je da Komisija za zaštitu konkurencija prati kretanje na tržištu, da budu zadovoljni građani, da budu zadovoljni potrošači, ali i da svi na tržištu igraju pod jednakim uslovima. Hvala. Hvala, gospodine Jovanoviću.Reč ima Justina Pupin Košćal.

sudiji znači ići pravdi, govorio je Aristotel. Vi koji se prvi put birate na ovu odgovornu dužnost, znajte da ćete u svom radu morati da sudite ljudima i njihovim sudbinama. Bez obzira na činjenicu da pravo i pravda nisu sinonimi, ipak vodite računa da je naš građanin navikao na glad, siromaštvo, tugu i bol, ali nepravdu nikada nije, niti će trpeti.Po

kao narodni poslanici ćemo se potruditi da donosimo pravedne zakona, zakone koji bi trebalo da poboljšaju položaj naših građana, ali kako kaže latinska izreka - zakonodavac je maštovit, ali je život još maštovitiji. Tu na scenu stupate vi, jer praksa u ovom slučaju sudska, ispravlja zakone.Razlika između nas poslanika i vas sudija je u tome što mi ovde raspravljamo o onome što će biti, dok vi u sudnicama raspravljate o onome što je

suze.Nama socijalistima je bitno da svaki čovek bude jednak u očima društva, u očima države i u očima zakona i suda. Nisu nam dovoljne samo zakonske garancije i jednakosti u društvu. Tražimo njihovo doslovno ostvarivanje i u sudskoj praksi.Poznata praksi.Poznata mi je rečenica da je pravda spora, ali dostižna, i bilo bi dobro kada bi bila dostižna u pravo vreme, u ono vreme koje pravnici zovu razumnim rokom. Saosećam se sa svim ljudima koji godinama pred sudom čekaju pravdu. Sa druge strane, deluje da pojedinci očas posla pravdu sami definišu. Zato ću opet naglasiti da je jednakost važna.Mi poslanici treba da budemo spremni da govorimo na svaku temu koja je na dnevnom redu sa manje ili više uspeha, manje ili više dobro, ali sudije na svaku temu koju stranke postave pred sud moraju da odgovore najbolje, po najboljem znanju i umeću sagledavanja činjenica. Zato je kriterijum stručnosti najvažniji, a pravdoljubivost vrlina koja mora da krasi svakog sudiju.Slede ustavne promene, promene koje bi trebalo da ojačaju nezavisnost sudova i sudija. Ali, drage sudije, ne čekajte na promenu Ustava da biste bili nezavisni, budite to od momenta stupanja na dužnost. Ne dozvolite da ni jedan poziv promeni vaše mišljenje formirano na Ustavu, zakonu i činjenicama. Samo tako ćete sačuvati, ne samo ugled pravosuđa, već i čist obraz. Svesna sam vremena u kome živimo, da je za čist obraz vrlo često potrebna hrabrost. Molim vas da imate hrabrost da odlučite, hrabrost da osudite, hrabrost da oslobodite.Sudijski poziv je plemenit, jer biti sudija znači služiti ljudima i sudijama koje ćemo nadam se u danu za glasanje izabrati na sudijsku funkciju želim da sude pravedno.

Naš narod nije kriv što je osuđen sa svih strana, ne treba da bude osuđen još i na sporo, neefikasno i zavisno pravosuđe. Hvala na pažnji.

težak dan je danas za nama, danas smo imali komemorativni skup posvećen našem dragom prijatelju, Branku Marinkoviću koji je časno i čestito obavljao funkciju zamenika generalnog sekretara Skupštine Srbije. Izgubili smo Branka i želim ovom prilikom još jednom da izrazim saučešće i u svoje lično ime i u ime poslaničke grupe, našem dragom saborcu, prijatelju i kolegi, njegovoj porodici. Verujte mi da nas je sve to šokiralo kada smo dobili tu informaciju i da ne može čovek da održi govor na tu temu, jer stvarno je jedan veliki šok.Isto šok.Isto bih želeo da podsetim građane Srbije da smo imali komemorativni skup Branku Marinkoviću na današnji dan 28. decembra, a na današnji dan 1610. godine u selu Mrkonjići kraj Trebinja, u Popovom polju, u srpskoj Hercegovini rođen je Sveti Vasilije Ostroški Tvrdoški, jedan od najvećih svetaca Srpske pravoslavne crkve i naš svetac. Nadam se i verujem da ovo nije slučajno što je komemoracija Branku bila baš na današnji dan. Želim mu put u raj, mesto gde je zaslužio i ako mi budemo dobri ljudi kao i Branko možda ćemo se i mi njemu pridružiti.Ali, na ovaj strašan događaj i na ovo sve što se dešava danas i na svu ovu borbu koju imamo ne samo današnjeg dana, nego cele nedelje i što se tiče borbe protiv korona virusa i da dobro odreagujemo i što se tiče rešavanja energetske krize i drugih kriza i ove ogromne energije koju ulaže naš predsednik Aleksandar Vučić sa svojim saradnicima, u redu je da imamo kritiku kao vlast, ali svakako nije u redu da imamo strašne pretnje i uvrede. Ovom prilikom želim da iskoristim i prisustvo i gospodina Pantića i da uputim jednu molbu, ne apel, nego ličnu molbu pravosudnim institucijama da odreaguju kada imamo ovako sramne pretnje i uvrede.Među nama, danas se i ovde narodna poslanica zamenik šefa poslaničke grupe, gospođa Sandra Božić, majka dvoje dece koja je pretrpela strašne uvrede i pretnje koje ja ne mogu da ponovim. Ne mogu da ponovim, jer imam i majku i sestru i suprugu, ali ne znam da li ovi ljudi poput Dragana Đilasa, Brkića i ovih što su danas objavili ove tvitove poput Mlađana Đorđevića, Predraga Popovića, da li ti ljudi imaju majke, ćerke? Da li imaju žene u svom okruženju? Kako mogu u nekoj, ovo nije politička borba, ovo je nasilništvo nad ženama, ovo je dokaz njihove isfrustiranosti ženama, uspešnim ženama. Dakle, na ovakav način da prete jednoj poslanici, jednoj funkcionerki SNS, majci dvoje dece, samo zato što zastupa politiku Aleksandra Vučića.Nastavak histerije se dešava i dešavaće se dok god ne odreaguju pravosudne institucije kako treba. Vladanki Malović, članici Predsedništva i šefici informativne službe naše stranke pretili su šišanjem. pretili su šišanjem. Nedeljama prete kompletnoj porodici predsednika Aleksandra Vučića. Mlađan Đorđević je, verovatno ima podršku dela sudija, dela tajkuna mafijaša, nastavio sa još monstrouznijim svojim objavama i napisao je i Čaušesku je bio pred kraj nikad jači i voljeniji. Direktan poziv na likvidaciju predsednika Republike.I, šta su uradili pravosudne institucije? Šta je uradilo nadležno tužilaštvo? Jel ovaj pozvan da izjavu? Ja, nemam obraza da pročitam ove današnje uvrede na račun moje drage koleginice Sandre Božić, jer kad bi pročitao ono što su napisali, Mlađan Đorđević, Predrag Popović ,ti umobolni umovi, verujte mi da ne znam da li bi smeo od sramote da dođem sopstvenoj rođenoj kući da mi kažu jesi li ti normalan Uglješa šta si to čitao? Koje su to bljuvotine i gadosti, to su ljudi koji se bave politikom. To su ljudi koji predvode deo opozicije. To su vojnici Dragana Đilasa.Pa, da li je to alternativa politici Aleksandra Vučića. Vređanje majki, stavljanje na bandere funkcionerki SNS, šišanje do glave, likvidacija predsednika Republike. Da li je to ta njihova politika? Pa, znamo kako su oni, još neki od njih dok su bili na vlasti pre 20 godina, znamo i šta su preduzeli i da sačuvaju život premijera, Zorana Đinđića. Tada bezbednosne službe i nadležne institucije nisu čuvali kako treba premijera Đinđića. Imali smo likvidacije 2000-ih, po nekoliko mafijaških ubistava dnevno. Posle smo imali i njihovu akciju Sablja, 12.500 ljudi od kojih se ispostavilo, čini mi se da je skoro 11.000 bilo nevino uhapšenih i država je platila milionske štete. Pa, smo onda imali njihovu dugo najavljivanu reformu pravosuđa koja je uništila pravosuđe 2009. i 2010. godine, a o tome su više pričale danas moje kolege, Kesar i Dabić. I, šta je bila posledica? šta je bila posledica? Država u nokdaunu, pravosuđe u rasulu, još dana danas se pravosuđe oporavlja i nadam se da će se oporaviti daleko bolje od njihovih katastrofalnih reformi pravosuđa.Ali, šta su oni uspeli? Oni su uspeli i dan danas, samo se nadam da je to u malom procentu, da imaju i svoje sudije na platnom spisku, manji broj na sreću, većina vas je čestito u sudstvu i tužilaštvu, imaju svoje plaćene tužioce, imaju tajkune sa kojima rade, imaju mafijaše od kojih su neki u zatvoru, a neku su na slobodi, a neki se kriju u regionu i po Južnoj Americi. To je ta politika. To je ta politika alternative Aleksandru Vučiću.Da bi mi mogli da ih iskorenimo, ne tu politiku, nego tu mafijašku hobotnicu, da pobedimo kriminal i korupciju ili da korupciju svedemo na minimum, moramo imati i kao izvršna i kao zakonodavna vlast, podršku sudske vlasti. Nema dve Srbije, imamo jednu Srbiju. Jedan front treba da bude izvršna vlast, zakonodavna vlast, sudska vlast uz pomoć tužilaštva i policije, da savladamo tu mafiju, da savladamo sve njihove pipke. Ne ubice da se puštaju na slobodu, ne saučesnici da se puštaju na slobodu, ne oni koji su uništavali dokaze da se puštaju na slobodu i da u skladu sa našim zakonima budu kažnjeni svi oni koji su petljali sa organizovanim kriminalom ili bili deo te hobotnice.Isto tako, da se pošalje jedna poruka javnosti, građanima Srbije, da se građanin Srbije koje god bio nacije i vere i političkog opredeljenja može osećati bezbedno u svojoj državi. Ali, kako to mogu građani da misle kada svaki dan Đilas, Marinika Tepić, Mlađan Đorđević, Popović, Brkić i njihovi saborci na najgori mogući način prete Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

I kako Vladanka Malović ili Sandra Božić da se osećaju bezbedno i bilo koja žena koja se bavi politikom i zastupa politiku Aleksandra Vučića i SNS kada nadležne institucije ništa ne preduzimaju da ih zaštite. Kako sada da Sandra izađe u Kosovsku ulicu i da ode svojoj kući. Šta, treba čeka da neki ludak posluša Đorđevićev tvit i šta onda? Pa, što niste rekli? Pa, evo rekli smo.U redu je da deo opozicije predvođen Đilasom ostvari što bolji mogući rezultat na izborima. U redu je. Ali, nije u redu da se preti, nije u redu da se najavljuju ubistva, nije u redu da se bilo ko iživljava nad bilo kojom ženom u Srbiji.Mi u Srbiji.Mi iz SNS uvek ćemo stati u odbranu ne samo naših prijateljica, saboraca, i naših dragih funkcionerki iz naše stranke, nego u zaštitu svake žene.Isto tako, molimo državne institucije i nadležne organe zaštite građane Srbije, zaštite građanke Srbije, zaštite žene u Srbiji, ali isto tako molimo javnost, ajmo da se u politici borimo programima, ajmo i naredne godine kada deo opozicije, verovatno bude ovde bio malo prisutniji, nego danas u parlamentu, ajde da se nadmećemo sa programima, ajde intelektualno, ajmo o raznim oblastima, ajmo da vidimo šta je to loše što mi radimo, pa da unapredimo, da možda poslušamo neki dobar savet opozicije i ajde da gradimo zajedno Srbiju, a ne da jedni drugima pretimo.Uopšte nije bitno ko je jači, ali je ružan njihov način na koji to rade. Pri tom, da vam ja kažem kao muškarac, to nisu muškarci, to su kukavice i Mlađan Đorđević i svi koji ovako vređaju, i Sandru Božić, Vladanku Malović i sve naše drage saborce iz SNS, to su kukavice, jer samo kukavica može da preti ženi.Da vidimo te junake da prete nama. Evo, nemojte junaci Đilasove opcije, nemojte da pretite funkcionerkama SNS. Pretite nama muškarcima, ako smete. Mi ćemo vam odgovoriti, ali znate kako? Mozgom, rečju.Nećemo mi odreagovati na vaše provokacije, ali mi muškarci treba da izdržimo te napade. Ostavite žene na miru. To je moja poruka i nadležnim državnim institucijama, Đilasu i njegovim saborcima i javnosti Srbije.Dalje. Imamo nastavak histerije, gde se od Gorana Markovića koji je isto na najgori mogući način pretio. Pravi junak savremenog doba. To nije druga Srbija. To nije treća Srbija. To nije ni jedna Srbija, jer većina građana Srbije je rekla za koju je Srbiju. Rekla je na izborima. To što je ovde malo prisutno opozicije, to je njihova stvar, što ih narod neće. Da li će naredne godine da bude više opozicije u parlamentu to zavisi od naroda, ne zavisi od njih, ne zavisi od Đilasa i njegovih plaćenika.Jedna je Srbija, jedan je sistem vrednosti i jedana elita. Da bi neko bio elita, on treba da bude i moralan čovek i da voli i poštuje svoju državu i da je lojalan i da je ugledan, a ne samo da je poznat. Bilo koje zanimanje da je u pitanju.Mi smo sada svedoci o kakvoj histeriji govori jučerašnja sednica Skupštine opštine Vračar, gde su napali republičku i gradsku vlast na sednici Skupštine opštine Vračar, opozicionari iz Tadićeve i Živkovićeve stranke, nekadašnji članovi Demokratske stranke - zašto Srbija i Beograd pomažu srpski narod izvan Srbije. Citiram briga nas i za Srbe u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Nas interesuje samo ovde Vračar i Beograd.Pa, da li je to njihova politika? Da li je to njihov sistem vrednosti? li je to njihovo poštovanje srpskog naroda kojem pripadaju upravo ovi koji su napadali?Dragan Đilas na Vračaru gde živi, ja se izvinjavam ne mogu da odredim tačnu lokaciju, jer ima više nekretnina, ne mogu da kažem ni tačan broj jer mogu da slažem građane Srbije, ali ogroman je broj nekretnina Dragana Đilasa na Vračaru, kada mu neko kaže da je lopov od njegovih komšija sa Vračara, on plače pred kamerom.Šta treba da rade naši funkcioneri kada se vređaju na najgori mogući način? Naši funkcioneri dostojanstveno trpe i uvrede i pretnje. Ali, to nije rešenje. Rešenje je da nadležne državne institucije odreaguju i da se svaki građanin Srbije oseća zaštićeno.Zašto? Zato što mi iz SNS, predvođeni Aleksandrom Vučićem borimo se za jaku Srbiju, za modernu Srbiju, borimo se za budućnost naše Srbije, za svu našu decu, zato što je nama Srbija na prvom mestu.Najbolju moguću politiku za Srbiju sprovodi i vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, što će narod i da potvrdi na narednim izborima.Hvala i živela Srbija.

iskreno saučešće porodici Branka Marinkovića, divnog čoveka, velikog prijatelja, čoveka koji je na najbolji mogući način radio svoj posao, omiljenog čoveka.Što se pravosuđa tiče, pravosuđe je nezavisna grana vlasti i zaista veliki procenat, najveći procenat sudija časno i odgovorno radi svoj posao. Međutim, i on ima jedan mali procenat tih sudija koji to tako ne rade, a trebalo bi.Naime, ja ću sada da govorim o tome kako je Udruženje sudija i tužilaca uputili otvoreno pismo sudiji Majiću.Taj sudija Majić, a znamo ga svi, ali neću ja govoriti o njemu nego o tome šta o njemu misle njegove kolege. Pita Udruženje sudija i tužilaca - zašto ste, gospodine Majiću, ćutali kobne 2009. i 2010. godine, kada su stotine naših kolega izbačeni na ulicu, kada su osramoćeni, pogaženi, samo zato što se nisu uklopili u viziju pravosuđa kakvu je imala tadašnja moć? moć? Kolega Majiću, ljudi profesionalci, sudije i tužioci su precrtavani sa vama dobro znanih spiskova samo zato što nisu bili podobni.Sve

Tada ste u najboljem slučaju statirali, a ipak poleteli i preleteli lestvice u pravosuđu.Podsećamo vas na vaše reči da se svaka vlast trudi da za svog mandata na najviše i najodgovornije pozicije postavi ljude koji su po njenom ukusu i meri, i tako sebi obezbedi branu od zakona i u periodu kada njihova vladavina prođe.Da li je to razlog iz kog ste vi, uvaženi kolega Majiću, sa mesta opštinskog sudije sa svojih tada 40 godina života i devet godina sudijskog staža izabrani za sudiju Apelacionog suda?Uz vaše pravničke kvalitete i, kako se predstavljate, uz vaše kritičko razmišljanje, da li vam je palo na pamet da ste iz nekog drugog posebnog naročito važnog državnog interesa izabrani na to mesto?Da

li ste glorifikujući rad Haškog tribunala uspeli da ih ubedite da ste se promenili?Da li ste u ranijem radu u sudu pogrešili, da ste bili mladi i da niste razmišljali, da niste znali, da su vas zaveli drugi?Da li ste time oprali mladalačke grehe i dodvorili se tada aktuelnoj vlasti? Uz to, vama su se u tom letu iznad kukavičjeg gnezda, te famozne 2009. i 2010. godine pridružili i vaši današnji zdušni saborci sa kojima danas, tobož, branite pravosuđe i male uplašene sudije od svoje države.Svakom države.Svakom ko samo na tren zastane da razmisli mora biti jasno da, zapravo, samo branite svoje pozicije od nailaska novih, neukaljanih, nezaduženih, koji su rešili da izađu na vatrometinu pravosudnog života.Nije vam dugo trebalo da sa svojim spoljnim dugom zaduženim istomišljenicima osmislite način da pokušate da diskreditujete svakog ko bi vam mogao pokvariti planove i poljuljati temelje vašeg malog, a tako moćnog carstva. Počeli ste da klevetate, počeli ste ili bolje reći, nastavili da svoju državu i kolege koji su se drznuli da misle drugačije klevetate i u inostranstvu. To je odraz slabosti, nemira i panike. Više smo od vas očekivali, gospodine Majiću.Najlakše je dezavuisati neistomišljenika, po vašem tumačenju protivnika, tako što ćete demagogisati o njegovoj tobož sprezi sa državnim vrhom i isključivo ličnim interesima.Mi se međusobno ne poznajemo i zajedno radimo na odbrani struke od svih najezda nepravde, diskriminatorskih sila još od 2012. godine. Tada niko od vas, uvažene starije kolege, nije hteo ili nije smeo, imao interes da stane u zaštitu prava hiljada sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji su preko noći zakonima iz 2009. godine ostali bez svake šanse i nade u pravosuđu.Dok smo se mi sami pred Ustavnim sudom borili za svoja prava, gde ste tada bili vi, gospodine Majiću? Čime ste se tada bavili? O čemu ste tada pisali? Sećate se te 2009/2010 godine, kada je bilo izbačeno na ulicu više od 1.000 sudija.Kada smo došli na vlast 2012. godine, mi smo, naravno, refundirali štetu tim ljudima. To nas je koštalo 44,7 miliona evra. Zamislite šta se moglo izgrditi za te pare da ovi pre nas nisu radili to nečasno delo?Jedno je sigurno, niste pisali o soroševskim fondovima i fondovima Albanskog helsinškog komiteta. Iako je u mnogim medijima objavljena na tu temu, čini nam se olako ste je preskočili. Nijedne reči o tome ni na blogu, ni u namenskim medijima, ni na globalnom sredstvu opismenjavanja „Tviteru“.Slažemo se, nije lako braniti tezu da novac za vaše projekte transparentnosti pravosuđa Srbije dolazi iz takvih izvora.

imamo samo sredstva koja zarađujemo od našeg zajedničkog poslodavca svakog 15. i 30. u mesecu po koeficijentu utvrđenom u zakonu. Finansiramo se od članarina onih kojima nije žao da i od te male plate odvoje deo za viši cilj i iz ličnih sredstava opet od tih plata. Priznajemo, nije lako, ali je pošteno i to je dovoljno.Sudiji i tužiocu je dovoljno to što je pošteno, a uložiće napor da prevaziđe to što nije lako uz nadu da ćemo se izboriti za bolje, ali biće sve lakše kada sudije i tužioci budu objektivno vrednovani, kada budu napredovali samo po osnovu radnih, a ne paradnih kvaliteta i kada se pošten sudijski i tužilački rad bude i materijalno cenio tako da im pruži dostojanstveno dostojanstvo i dignitet u skladu sa odgovornošću posla koji svakodnevno rade.Drage moje kolege, o ovome još ima pet strana. Ja ću sledeći put nastaviti da bi moje ostale kolege mogle da govore.Zahvaljujem na pažnji.

koje ćemo sutra svakako izabrati, Skupština Srbije je u decembru izabrala skoro stotinu novih sudija i javnih tužilaca i to je dobra stvar. To će u svakom slučaju doprineti poboljšanju stanja u srpskom pravosuđu.Meni je posebno drago što se među opštinama koje će u Novu godinu ući sa novim pravosudnim kadrovima nalazi i Velika Plana.Podsećam, među sudijama koje smo izabrali 15. decembra nalazi se i pet novih sudija iz Velike Plane. Ja ću pročitati njihova imena, jer smatram da to zaslužuju.Prvi put na sudijsku dužnost izabrani su Bojana Lalić, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, Dušan Milošević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Svetlana Jovović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu, Tamara Radovanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Velikoj Plani i Jelena Vučković, takođe sudijski pomoćnik u sudu u Velikoj Plani.Svojevremeno je Visoki savet sudstva doneo odluku da u Osnovnom sudu u Velikoj Plani sudi 14 sudija. Međutim, taj broj nikada nije dostignut iz dva razloga. S jedne strane, zbog odlaska ljudi u penziju i na druga radna mesta. S druge strane, zbog spore procedure izbora novih sudija.U međuvremenu, u julu mesecu Visoki sudski savet je doneo odluku da se broj sudija u Velikoj Plani poveća na 18. Poređenja radi, prošle godine u Osnovnom sudu u Velikoj Plani je sudilo osam sudija. Znači, od 14 dozvoljenih, Osnovni sud je imao na raspolaganju osam sudija. Sada je stanje znatno stanje znatno bolje.Četvoro sudija koje su primljeni u međuvremenu sa ovih pet sudija koje smo izabrali 15. decembra sud u Velikoj Plani sada ima 17 sudija. U toku je procedura za izbor još jednog sudije. Znači, prvi put posle dugo vremena sud u Velikoj Plani će raditi u punom kapacitetu.Ono što je bitno jeste da su uglavnom u pitanju mladi ljudi koji predstavljaju budućnost pravosuđa i Velike Plane i Srbije. Druga stvar, građani s pravom očekuju, s obzirom na postojeći broj sudija, na povećanje broja sudija, da će sudski postupci sada kraće trajati,

po sudiji je bilo 900 sudećih predmeta. Kada se ovi predmeti raspodele sada na ukupan broj sudija sa ovim novim sudijama stanje će biti znatno bolje. Znači, 650 predmeta po sudiji.Na kako u Velikoj Plani, tako i u celoj Srbiji je jedan težak zadatak da svojim radom povrate poverenje građana Srbije u pravosudni sistem. To poverenje već godinama ne postoji.U ne postoji.U narodu je rasprostranjeno mišljenje da sudovi ne sude po pravu, nego da u velikom broju slučajeva sude po vezama, po ličnim poznanstvima, da sude na osnovu primljenog mita, posebno kada su u pitanju ljudi koji imaju mnogo novca i kada su u pitanju politički uticajni pojedinci.Po istraživanju iz decembra meseca 2014. godine, građani najmanje veruju tužilaštvu i sudovima, njih 68% od od svih bitnih državnih institucija.Po istraživanju javnog mnjenja u septembru 2019. godine, samo 21% građana Srbije ima poverenje u pravosuđe, dok čak 48% gaji potpuno nepoverenje prema sudijama i tužiocima.Po istraživanju iz jula ove godine, procenat građana koji ima poverenje u sudstvo pao je na 15%, dok njih 53% gaji potpuno nepoverenje prema sudijama i tužiocima.U jednom relevantnom istraživanju iz 2017. godine u kojem je anketirano 1.218 sudija iz 83 osnovna i viša suda, njih 84% je izrazilo nepoverenje u sudski sistem, a njih 78% veruje da u sudskom sistemu nisu dominantna stručnost i znanje, već slične veze i nepotizam.Istom anketom obuhvaćeno je 385 javnih tužilaca iz 47 tužilaštava. Njih 85% veruje da su u pravosuđu dominantne lične veze i nepotizam. Dakle, sudije i tužioci ukupno skoro 1.600 sudija i tužioca veruju da je u velikoj meri za napredovanje u njihovoj karijeri i za opšte stanje u sudstvu su bitne

sudije i tužioce još uvek bira Narodna skupština.Ja sada moram da izrazim bojazan šta će se dogoditi ako na referendumu 16. januara budu usvojene predložene ustavne promene po kojima će parlamentu skoro u potpunosti biti oduzeta ingerencija da bira sudije i tužioce.Po predloženom rešenju, sudije i tužioci će, malo možda preterano rečeno, ali suština je ista, birati sami sebe.Mi u Srbiji imamo tri grane vlasti. Imamo zakonodavnu vlast, imamo izvršnu vlast i imamo sudsku vlast. zakonodavnu vlast kontrolišu građani. Oni je biraju na izborima. Izvršnu vlast kontrolišu parlament Srbije i lokalni parlamenti, a sudsku i tužilačku vlast neće kontrolisati niko. Ja smatram da to nije dobro. Čak smatram da je to i opasno. Bojim se da sudovi, da pravosuđe ne postane produžena ruka nekog drugog centra moći. Jednostavno, smatram da niko u Srbiji ne treba i ne može da bude iznad države i iznad građana.Hvala

izuzetno je važno da radimo na daljem razvoju pravosuđa i jačanju svih institucija, naročito onih institucija u pravosuđu. To moraju da budu institucije koje će raditi za narod i u ime naroda. Tako je i današnje tema izuzetno važna za nas kao predstavnike poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Pre nego što pređem na temu voleo bih da popričamo ponovo o tome kako se prethodna vlast odnosila prema pravosuđu. Predstavnici prethodnog režima, bivše vlasti daju sebi za pravo da danas pričaju o pravosuđu, a upravo su oni ti koji su razorili pravosuđe i učinili da danas građani Republike Srbije imaju poverenje u pravosuđe kakvo imaju, odnosno da ga baš i nemaju.Kolega Dušan Marić je pričao i o tome, pričao je i o nekim stvarima koje se vezuju za odnos i predstavnika pravosuđa prema prema pravosuđu i vidimo da su te reforme, a ja smatram da su najviše krive te reforme iz 2009. godine koje su nastale za vreme predstavnika tadašnje DS, najviše krive za to kakav mi danas imamo odnos prema pravosuđu. Međutim, mi kao predstavnici SNS, predvođeni politikom Aleksandra Vučića, trudimo se na sve načine da vratimo poverenje građana Republike Srbije u sve institucije, tako i u institucije pravosuđa.Kada pričamo o reformi pravosuđa iz 2009. godine, moramo da ponovimo i ovaj i svaki put, jer nikada nije dosta da ponovimo i da se toga prisetimo da nam se to više nikada u životu ne desi, ta reforma je koštala 44,7 miliona evra i 850 sudija je u danu ostalo bez posla. Dakle, to su rezultati predstavnika bivšeg režima, predstavnika tadašnje DS, kada je u pitanju pravosuđe.Vraćamo se u vreme, dakle te 2009. godine, kada su predstavnici bivšeg režima poistovećivali opštinske odbore svojih stranaka, odnosno svoje stranke, kada kažem kada kažem svojih stranaka, sada je to više stranaka… Vi znate da su se oni posvađali međusobno jedni sa drugima, da nisu mogli da sarađuju jedni sa drugima i onda od jedne stranke, od bivše DS, vi danas imate više stranaka koje sada pričaju o tome da li će oni u jednoj koloni da idu, dve, pet, kolona i to oni neće ni znati do samog kraja.Ono što je važno jesu činjenice o kojima mi danas pričamo, a to je da je Društvo sudija Srbije dnevnom listu „Politika“

pričali o tome koji predstavnici, odnosno koji kandidati ili potencijalni kandidati za predstavnike pravosudnih funkcija odgovaraju i koji su privrženi DS, koliko ko može da pomogne itd.I isti ti danas pokušavaju na sve moguće načine da se dokopaju vlasti. Mi smo pričali nebrojeno puta o tome ovde i treba ponoviti još isto toliko puta najmanje kakvi su im to modeli rada. Imaju slične modele rada manje više svi. Oni pre svega napadaju predsednika Republike Srbije, a sve naravno u cilju da njega oslabe i da ga poljuljaju od njegovog rada ka napretku Srbije i uopšte u svemu onome što on radi. Kada vide da predsednik odoleva svim tim napadima onda pokušavaju da napadnu predsednika, pokušavaju da mu napadnu porodicu, da mu napadnu decu itd. i tu se ne zaustavljaju, napadaju dalje funkcionere.Kolega Uglješa Mrdić je pričao o napadima na pojedine naše funkcionere, na Sandru Božić, na Vladanku Malović, da ne pričam sada imena svih naših funkcionera, jer nemamo toliko vremena. Pozivaju, u poslednje vreme, čak i na ubistva. Pozivali su na ubistvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.Meni je neverovatna stvar bila… Jutros pre sednice čitao sam pojedine izjave njihovih njihovih pristalica koji kažu, moram to da citiram, da su takve reči, reči kojima oni pozivaju na nasilje, u kojima pozivaju na ubistvo predsednika Republike Srbije, „melem za dušu“ i „relaksacija za mozak“. Kako mogu takve reči bilo kome da budu „melem za dušu“ i „relaksacija za mozak“? Ja, evo, verujte mi ne razumem i voleo bih da mi bilo ko da odgovor na to pitanje.Prošli put sam postavio pitanje i nisam dobio odgovor – kada će konačno neko odreagovati na ove pretnje? Mislim taj čovek ne živi u strahu, on radi u najboljem interesu za ovaj narod, ali smatram da predstavnici pravosuđa treba da uzmu stvar u svoje ruke i da konačno krenu da rade svoj posao kada su u pitanju pretnje prema predsedniku.Mi smo pričali o tome u prethodnom periodu šta smo mi, kao predstavnici SNS, uradili kada je u pitanju pravosuđe. Mi smo pričali o tome šta je urađeno u domenu infrastrukture. Pričali smo o tome šta je urađeno kada je u pitanju jačanje pravosudnih institucija i ne samo pravosudnih institucija. Mi možemo da pričamo o apsolutno svim segmentima zato što se strateški trudimo da u svim segmentima Srbija napreduje i ide napred. Koji su to rezultati? Šta je to ostvareno u prethodnom periodu? Zašto mi možemo danas sa sigurnošću da kažemo da Srbija ide napred i da je Srbija danas 2021. godine neuporedivo bolja od one Srbije iz 2012. godine i da ne pričamo o Srbiji ranije? To su potpuno različite Srbije. O tome ću pričati malo kasnije.Važno je za sada da napomenem da je Aleksandar Vučić sam otvorio preko 250 fabrika i, znate, kada pričamo o otvaranju 250 fabrika, mi ne pričamo samo o tome da je predsednik Aleksandar Vučić došao, otvorio fabriku i da se na tome završilo. Da bi se jedna fabrika otvorila potreban je jedan proces rada, razgovaranja sa investitorima, pa kasnije čak i pronalaženja adekvatnih radnika i onih ljudi koje ćemo mi da zaposlimo.Ono što je važno jeste da pomenemo da je deo tih fabrika otvoren u doba pandemije korona virusa. Dakle, dok je svuda nezaposlenost rasla, u Srbiji je rasla zaposlenost. Za ponos su i neki istorijski rezultati koje je Republika Srbija ostvarila. Ja ih neću sada mnogo pominjati, ali je važno zbog građana Republike Srbije da to kažemo. ove godine, istorijske godine za Srbiju, prelazi prvi put 52 milijarde evra. ukoliko to uporedimo sa vremenom kada je vladao prethodni režim, dakle 2012. godina, BDP u apsolutnom iznosu iznosio 33,7 milijardi evra. To znači da smo mi za nepunih 10 godina uspeli da stvorimo 20 milijardi evra dodatne, odnosno nove vrednosti za građane Republike Srbije.Mi pričamo sada o tome da prosečna plata već u januaru bude 610 evra, a setimo se, kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade, premijer, prosečna plata iznosila je 330 evra. Koja je to razlika onda u povećanju standarda? Koja je to razlika o kojoj mi danas pričamo?To su rezultati koji su mogući samo zato što mi pratimo politiku Aleksandra Vučića, pratimo tu viziju predsednika Aleksandra Vučića i to nam dalje to nam dalje dozvoljava da mi možemo da imamo dovoljno sredstava da ulažemo u infrastrukturu. Evo koja evropska država može danas da se pohvali da u ovom trenutku gradi 10 autoputeva i brzih saobraćajnica.Mi smo pričali o raznim stvarima, neki su se smejali. Ti koji su se danas smejali mislim da su shvatili, jer mi delima pokazujemo da ne pričamo samo, već da su to da su to stvari koje su realne.Kada pričamo o tome, pomenuo sam malopre pandemiju korona virusa, jako je važno da se zahvalimo i na ovaj način, ne znam koliko to znači predstavnicima medicinskog osoblja, ali sam siguran da im mnogo više znači činjenica da je baš danas 711 mladih diplomaca medicinskog fakulteta i škola i stručnog osoblja, kada je u pitanju medicina, dobilo svoje ugovore o radu.Mi smo kada je medicinski, odnosno zdravstveni sektor, u pitanju podizali plate i mi ćemo nastaviti na poboljšanju životnog standarda svima onima koji rade u zdravstvenom sektoru zbog toga što smo mi zahvali, a znate kako kažu – zahvalnost traje najkraće.Mi ne želimo da pokažemo za nas kao predstavnike Srpske napredne stranke, kao predstavnike poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ da naša zahvalnost ne traje, već mi želimo delima da pokažemo da smo zahvalni tim ljudima koji su na prvoj liniji otpora od korona virusa već, evo, skoro, koliko ima, dve godine.Mi i kada pričamo o tim nekim delima kolege su pričale u prethodnom delu sednice i o ovom novom zakonu koji ćemo izglasati, već od 1. januara, dakle, već od subote, mi ćemo videti promene na bolje, pozitivne promene i videćemo promene kada su u pitanju i porodice koje dobiju prvo dete.Dakle, porodica koja dobije prvo dete dobiće 300.000 dinara, kao pomoć države i smatram da će to pomoći i razvoju ove države i smatram da to govori da mi direktno razmišljamo i da mislimo na budućnost svih građana Republike Srbije i naravno same Srbije.Ali da ne mislimo samo na one koji dolaze a treba da ih bude što više, mi mislimo i na one koje trenutno rade, mislimo i na one koji su radili u prethodnom periodu i zato ćemo povećati i penzije i plate. Plate će biti povećane u javnom sektoru preko 7%, penzije će biti povećane preko 5,5%.Ono što je jako važno kada pričam kada pričam na terenu sa starijim sugrađanima i kada im pomenem tih 20.000 dinara, ja njima po njihovim licima i osmesima vidim da oni razumeju da smo mi njih razumeli i sve ono što su oni ostavili nama u prethodnom periodu i da su nam oni ostavili ovu državu koju smo mi samo pozajmili od njih i ostavljamo našim naslednicima. Mi radimo na tome da 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, da prosečna penzija bude 440 evra i kao što su nam se pojedini smejali za to u prethodnom periodu, smeju se i sada, a mi ćemo im 2025. godine pokazati da nisu bili u pravu i da je to stvarnost, kao što su sada stvarnost neke druge stvari.O svim planovima, o planovima razvoja Srbije za 2022. godini predsednik Aleksandar Vučić će se sutra obratiti javnosti u 18 časova i pričaće detaljno o tome, a kao što ste imali priliku da čujete mi svi koji sledimo politiku Aleksandra Vučića pričamo o tome i šta se uradilo i šta se trenutno radi, ali i koji su planovi u nekom narednom periodu, šta je sve to što ćemo uraditi.Predstavnici bivšeg režima za koje smo čuli kako su se ophodili prema pravosuđu, a vala znamo i kako su se ophodili prema apsolutno svim drugim segmentima segmentima kada je u pitanju Republika Srbija, dakle segmentima društva danas izdaju razna saopštenja. Evo, imali smo prilike u prethodnom periodu, prethodnih dana da vidimo da Đilas, Marinika Tepić, Tadić, Tepić, Tadić, Jeremić i svi ostali koji su najjači oni su već proglasili pobedu, pokazuju razna istraživanja. Međutim, ono što moraju da znaju jeste da istraživanja da bi bila da bi bila validna treba da budu i reprezentativna. Postoje i neka druga istraživanja prema kojima SNS ima 57%, opozicija, dakle SSP, Jeremićeva stranka, DS, Pokret slobodnih građana, svi ostali imaju 12%, pa onda svi ostali ispod toga.Nije to toliko važno. Istraživanja nisu toliko važna jer su najvažnija istraživanja upravo izbori, izbori koji će biti 3. aprila. Znate, kada birač izađe iza paravana, kada pogleda liste, kada vidi imena tih listi, kada vidi ko su ljudi na tim listama, kada se seti, a ja pozivam ovim putem građane Republike Srbije da se samo sete šta su uradili predstavnici SNS, šta su radili predstavnici bivšeg režima i da u skladu sa tim zaokruže onaj broj za koji smatra da će obezbediti Srbiju napretka i boljitka, kada se svi ti glasovi prepoznaju, to je pravo istraživanje i to je ono najbolje istraživanje.Jedino relevantno istraživanje danas su izbori, jer danas u Srbiji odlučuje narod. Mi danas živimo u Srbiji koja je drugačija od one Srbije iz 2012. godine. Mi danas živimo u Srbiji koja vodi računa o tome da je pravosuđe samostalno, koje vodi samostalnu politiku, slobodarsku politiku. O budućnosti Srbije danas ne odlučuju ni tajkuni, ni strani ambasadori, ni bilo kakvi mediji pod direktnom kontrolom ili Dragana Đilasa ili Šolaka ili bilo koga drugog, danas u Republici Srbiji odlučuje narod. Predstavnici bivšeg režima to moraju da znaju i to moraju već jednom da shvate.Predstavnicima pravosuđa o kojima mi danas pričamo ja želim, pre svega, da oni budu samostalni u svom radu. Ja sam nekoliko puta namerno u svom govoru iskoristio tu reč, njima želim da budu samostalni, da rade svoj posao za narod, u ime naroda, a mi ćemo nastaviti da se borimo i dalje za jačanje svih institucija, naravno i institucija pravosuđa, jer smatramo da su jake institucije ono što je osnova za dalji razvoj Republike Srbije. Živela Srbija! na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Ukoliko ne, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 2. i 3. tačke dnevnog reda.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 90. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da na osnovu člana 101. stav 4. 4. Poslovnika, prekidam rad ove sednice zbog održavanja Devete posebne sednice Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana za sutra, sa početkom u 10,00 skladu sa članom 101. stav 5. Poslovnika, obaveštavam vas da ćete o nastavku Šesnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini biti blagovremeno obavešteni.Sa radom nastavljamo sutra u 10,00